Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Ще Ви прочета получените писмени отговори на въпроси и питания за периода 10 юни до 16 юни 2022 г. юни 2022 г. от: - министър Александър Николов на въпрос от народния представител Богомил Петров; на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; на въпрос от народния представител Иван Димитров и на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев;

и Георги Ганев; - министър Бойко Рашков на въпрос от народния представител Владислав Панев; на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев и на въпрос от народния представител Младен Маринов;

Димитров; - министър Иван Иванов на два въпроса от народния представител Зорница Стратиева; на два въпроса от народния представител Ивайло Мирчев и на въпрос от народния представител Пламен Абровски; Пламен Абровски; - заместник министър-председателя Калина Константинова на въпрос от народния представител Мартин Димитров и на два въпроса от народния представител Христо Гаджев;

ще отговори министърът на отбраната Драгомир Заков на въпрос от народния представител Иван Богомилов Петков относно българските изтребители Су-25. Заповядайте да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Съгласно информация, разгласена от украинското Министерство на отбраната, страната е получила 14 броя изтребители Су 25 от партньор от Източна Европа. От Министерството на отбраната бе отречено подобни самолети да са били изпращани от България. В тази връзка моля да ми отговорите с колко изтребители Су 25 разполага Българската армия в момента и какво е тяхното състояние? Благодаря Ви. Господин Министър, заповядайте да отговорите в рамките на три минути на зададения въпрос. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Петков, ще бъда пределно кратък, тъй като отговорът е много лесен. По отношение на Су-25 информирам, че бройката на самолетите Су-25 в българските въоръжени сили е съгласно проведения стратегически преглед на отбраната през 2020 г. Част от тях бяха модернизирани съгласно клаузите на Рамково споразумение, сключено между Министерството на отбраната и Авиационния ремонтен завод в Беларус. Така че бройките са толкова, колкото пише в стратегическия преглед в момента. Няма намаляване на тази бройка. Състоянието е – в момента летят, имаме определени проблеми с поддръжката, напълно обяснимо, предвид санкционния режим не могат да бъдат изпълнявани няколко от дейностите, които са необходими по ремонта на самите Су-25, което, разбира се, създава риск в някакъв момент да бъдат приземени.

Господин Министър, благодаря за отговора, но това е много важно, тъй като доста от медиите, дори и националните, спекулираха с това, че наши бойни самолети са предадени на украинската армия. Благодаря за отговора. Първият въпрос е от народния представител Васил Зашкев относно път III-822 Самоков – Живково – Ихтиман. Заповядайте, господин Зашкев, да развиете Вашия въпрос в рамките на две минути.

Моят въпрос е свързан с това кога ще бъде довършен текущият ремонт на път III-822 Самоков – Живково – Ихтиман и какви са причините за спиране на работата по него? Господин Министър, в моя роден град Самоков освен автомобилен, друг транспорт няма, четири входно-изходни артерии и аз имах чувството, че Вие няма да имате никаква работа, защото ГЕРБ отрязаха толкова много ленти, колкото може би няма пътища в България, обаче се оказа, че това не е така с практическите ремонти. Това е моят въпрос и не знам колко е актуален в настоящата Ви позиция. Благодаря.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 през 2021 г. е започнал ремонтът на 10,5 км от път ІІІ-822 Самоков – Живково – Ихтиман в участъка от град Самоков до село Ново село. С настъпване на зимното поддържане дейностите по трасето бяха прекратени. От 10 юни тази година ремонтните работи ще бъдат подновени съгласно допълнителното споразумение от 13 май 2022 г. с фирмата изпълнител. Срокът за тяхното приключване беше променен на 30 септември тази година. Това е валидно за абсолютно всички 278 обекта, с които Народното събрание, както си спомняте, даде възможност да бъдат довършени до 30 септември тази година.

работа по всички тези обекти заради неяснотите, които разюзданото политическо говорене въведе, но то не е мое разюздано говорене. Предвидените в Проекта дейности иначе включват земни работи, отстраняване на локални повреди по пътната настилка, ремонт на асфалтобетоновата настилка, полагане на нови асфалтови пластове, възстановяване на отводнителните съоръжения и така След завършване на асфалтовите работи по 10-километровото трасе ще бъде положена и хоризонтална маркировка, ще се монтират и ограничителните системи и пътни знаци.

дясна лента за движение по републиканския път в участъка от км 2 до км 12, като е ограничено преминаването на МПС-та над 10 т. Осигурен е обходен маршрут по автомагистрала „Тракия“ и път

Благодаря, господин Председател. Господин Министър, ще си призная, че когато станахте министър на регионалното развитие и благоустройството, имах огромни надежди, по простата причина, че пак се повтарям, в Самоков освен автомобилен транспорт, друг няма, а не е и само в Самоков. На територията на София-област пътищата София-област пътищата са в трагично състояние и аз съм Ви задал няколко въпроса за много от тях. За съжаление,

тоест за 10 години управление успяха да направят една. Сигурно ще им трябват 40 години, за да направят и другите. Благодаря.

Докато последните седмици партиите се занимават и ги вълнува пазара на депутати, в българското общество има една много по-важна тема, един много по-важен пазар, на който никой не обръща внимание – това е пазарът на горивата. Само за последните шест месеца и бензинът, и дизелът, говоря за обикновените, са скочили с 36 – 37%. Обяснението, всъщност обяснение нямаме от страна на управляващите,

тоест има наистина увеличение на Брента. Само че българската рафинерия „Лукойл“ знаете, че тя не преработва Брент. „Лукойл Нефтохим“ работи с уралски нефт и ако погледнем цената и графиката на уралския нефт, виждаме нещо съвсем различно.

за последните четири години. И виждате, че до месец март тази година почти няма отклонение в цената на Брента и в цената на уралския нефт.

Тази справка е от „Bloomberg“. Ето ще Ви го покажа и по друг начин. Това е графика (показва) на разликата в цените между Брента и уралския нефт. Виждате, че допреди месец февруари, допреди войната в Украйна, те се движат в синхрон, няма разлика. Ето тази линия тук – няма разлика между цената на Брента и цената на уралския нефт. Когато единият се вдига, и другият се вдига и когато единият пада, и другият пада. Обаче какво се случва месец февруари? Цената на уралския нефт започва да се търгува с 30% отстъпка. Виждате ли я къде е? Цената на Брента е хоризонталната линия, цената на уралския нефт е с 30% надолу. И ако цената на Брента в момента е 120 долара, то цената на нефта, който ползва нашата рафинерия „Лукойл Нефтохим“, за месец май е 78 долара, тоест нашата рафинерия не купува на 120 долара, а купува на 78 долара. Ако погледнем цената за последната една година на този същия, уралския, нефт, разлика в цената няма. Защо тогава за последните шест месеца цената на бензиностанциите на бензина и на дизела скочи с 36%, уважаеми колеги? Ако е същата цената на уралския нефт преди една година и сега, защо преди една година горивото струваше 2,50, а сега струва 3,50? Ще Ви обърна внимание, че акцизът и ДДС-то са същите. Не за последната една година, за последните 10 години не са се променили. Цената на уралския нефт е същата, акцизът е същият, ДДС-то е същото, горивото нарасна с 1 лв. Някой от Вас ще каже: „Ама те може да не ползват уралски нефт, може да ползват Брент.“ Въпреки че твърдят, че не могат да ползват друг, освен руски нефт. Аз проверих, май месец са разтоварили 10 танкера руски уралски нефт в „Лукойл нефт в „Лукойл Нефтохим“. Тоест купуваме и преработваме евтин руски нефт, обаче го плащаме като скъп Брент. Разликата в цената е 1 лв. на литър – 1 лв. за дизела, 1 лв. за бензина. На година, колеги, всички ние, българите, консумираме 3,5 милиарда литра. 3,5 милиарда литра! По 1 лв. – 3,5 млрд. лв. Колко е това на ден? Близо 10 милиона литра зареждаме по бензиностанциите на ден. 10 милиона литра!

Нали разбирате, че тази разлика от 1 лв., 3,5 милиарда на година, 10 милиона на ден някой я прибира. Ясно е кой я плаща. Плащаме я всички ние, които зареждаме на бензиностанциите. Ако зареждаш по 5 литра на ден, всеки ден някой взема 5 лв. Няма да обиждам никого, няма да казвам според мен в кои офшорни сметки заминават тези пари, въпреки че като народен представител от тази трибуна имам право да твърдя това. Ако зареждаш по един резервоар, плащаш всеки ден или когато зареждаш 50 лв. – 50 литра Сумарно всички плащаме 10 милиона и някой тези пари ги взема, уважаеми колеги. Миналата седмица, ако си спомняте, предложихме да създадем временна комисия, която да изследва ето този въпрос. Да разгледа тези графики (показва), защо, при положение че уралският нефт е паднал с 30%, в България цената скочи с 1 лв. и повече? Защо ние всички плащаме по 10 милиона повече на ден? И какво се случи, колеги? Имаше страшен ентусиазъм в тази зала почти от всички парламентарни групи, най-много от „Демократична България“. Те дори казаха: „Ама това не сте го измислили Вие, измислихме го ние.“ Няма да спорим. Господин Мартин Димитров ще каже: „Аз по-отрано го говоря това, Вие по от късно.“ Изобщо не искам да се пиша баща на тази идея, но с нетърпение очаквах първа точка в Програмата за тази седмица, защото, ако си спомняте, в четвъртък миналата седмица се готвехме да е първа точка за петък. Първа точка за петък я нямаше и аз с нетърпение чаках да видя дневния ред за тази седмица. Ами, колеги, има всичко друго тази седмица, тя и свърши, днес е петък, само не и Временна комисия за горивата. Ограбват всеки ден българския народ с 10 млн. лв., пълнят всеки ден с 10 млн. лв. офшорките и Временната комисия я няма в дневния ред. Ето това, колеги, е пример за Вашето управление. И когато викате „корупция, статукво“ и така нататък, се вгледайте първо в себе си, защото горивата никога не са били 3,50 и българските граждани това го знаят много добре. И то, забележете, при по-висока цена на нефта, включително уралския, и Брент, и всички други видове. Един лев на ден, един лев на литър излизат от джоба на българския гражданин и влизат в офшорките. Това е резултатът. За последните шест месеца това са близо 2 млрд. лв. Благодаря

Продължаваме с парламентарния контрол. Въпрос от народните представители Байрам Байрам, Адлен Шевкед, Павлин Кръстев и Мукаддес Налбант към министър Караджов относно ремонт по републикански път III-508 (Кърджали-Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Министър, уважаеми колеги! Колегите от Кърджали имаме поредния въпрос към Вас, господин Министър, този този път за участък, който е затворен от повече от година, а именно става въпрос за ремонт по републикански път III-508

Уважаеми господин Министър, през последната година са изпратени писма до МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно пътно управление – Кърджали, за да се приведе републикански път III-508

в съответствие с изискванията на нормална проходимост, а и пътна безопасност. Тази част от трасето е затворена повече от година, както споменах, свързва Джебел и Кирково и засяга повече от 30 хиляди души, които живеят в тези населени места. Това ограничава свободното придвижване на населението до работните им места в Джебел, Кирково, Момчилград и Кърджали. Всичко изброено има основание за търсенето на алтернативен маршрут за придвижване, което затруднява живота на всички живеещи в района.

В тази връзка въпросът ни към Вас, господин Министър, е: кога ще бъдат предприети необходимите действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областно управление – Кърджали,

при км 19+950 е включен в програмата за 2022 г. за ремонт от Агенция „Пътна инфраструктура“. В периода септември-октомври 2022 г. е предвидено да се обявят обществени поръчки за инженеринг, изготвяне на технически проект за строителство и за строителен надзор за укрепване на 240-метровия участък след село Овчево. На този етап се предвижда строителството да започне през тази година. В зависимост от процедирането на обществената поръчка това е възможно да стане, тоест дали ще има обжалване, е възможно да стане и през следващата година. Дестабилизационните процеси по трасето се проявиха през пролетта на 2021 г. като следствие на интензивното снеготопене и валежи. В момента отсечката от км 17 до км 20 е затворена за движение на всички видове пътни превозни средства от 20 април 2021 г. Обходният маршрут е по път I-5 разклона за Джебел – Върбен, след което по път III-867 Хаджийско – разклон Стоманци и обратно. За въведената организация на движение е поставена и необходимата пътна сигнализация. Усилията на АПИ са чрез укрепване на свлачищните процеси да се гарантира безопасното и комфортно преминаване през участъка на път III-508. За периода до завършване на укрепителните дейности пътната отсечка ще остане затворена за преминаване на всички видове ППС.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер и министър, госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Това е, ако не се лъжа, шестият въпрос от област Кърджали за републиканските пътища. Най вероятно ще е последен към Вас. Най-вероятно другата седмица ще има стечение на обстоятелства. От всички Ваши отговори видяхме, че Вие сте добронамерен, най малкото полагате едни основи за проектирането на на ремонта на тези пътища. Но виждаме, че тези проблеми са основно на населението в област Кърджали. В региони, в села, в населени места, където населението, продължава да намалява именно поради тези проблеми – затова че няма път, затова че няма вода и други инфраструктурни проекти, които не се реализират. Именно това са и основните проблеми, с които трябва да се занимава в момента управляващото мнозинство, ако има вече и мнозинство. Най вероятно няма. Виждаме в последните дни, че няма и мнозинство. Те досега се занимаваха с всякакви щуротии,

защото е важно за нас да знаем кога е започнало то? Миналата седмица, когато зададохме въпроса за пътя Кърджали – Асеновград, там проблемът беше идентичен. Там е започнал един свлачищен процес на пътя. Виждаме, че от три-четири години не се реагира и бъдещето на този път Кърджали – Асеновград е именно като този, който свързваше община Джебел с Кирково. Ако пак не бъдат взети мерки, Кърджали – Асеновград по същия начин има риска да бъде затворен, когато свлачищният процес, така да се каже, напредне в по-сериозен етап на развитие. Има много други такива участъци със свлачища в област Кърджали. Ние ще задаваме нашите въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството и в бъдеще. бъдеще. Надяваме се в най-скоро време този участък да бъде отворен, защото, ще завърша с това, имаме сигнали, че населението поради това, че не могат да отидат до работните си места, използват останалото платно, нарушават дори

в дупликата може да отговорите. Използвам възможността да помоля да се съобразяваме с времето, защото не бива да се… Не към Вас, а към тези, които задават въпроси. Заповядайте. обявена септември-октомври и тя ще бъде за инженеринг за цялото, тоест ще включва едновременно проектирането и изпълнението, тъй като тази година нямаме наследени много проектирания. По изключение ще продължим в тази календарна година да използваме инженеринга като по-бърз способ да се започне и конкретната работа. По отношение на свлачищния на свлачищния участък, той отделно допълнително се влоши и се появи второ ядро и по този начин вече направеният технически проект за първия – той е готов за тази част, се налага да се разшири с втори и затова и процедурата отиде за септември-октомври, но септември-октомври ще бъде обявена и оттам нататък е каквото каже Законът за обществените поръчки и съдът. Това е отговорът. Благодаря Ви. Следващият въпрос е от народния представител Красен Георгиев Кръстев относно ремонт на републикански път III-101, намиращ се в област Враца и конкретно опасен участък на територията на кметство Гложене, забележете ул. „Ленин“, тя заради това е в това състояние!

ще бъде ли включен за авариен ремонт през тази година опасен участък, част от републикански път III-101, в частта му в кметство Гложене, община Козлодуй? На отсечка на ул. „Ленин“ в кметството има пропадания на пътната настилка, обхващащи цялата ширина на пътя. Тези пропадания са с дълбочина над 0,5 м и дължина над 100 м и изключително много затрудняват движението в двете посоки, както са и предпоставка за пътнотранспортни произшествия – и те не закъсняха. През месец май 2022 г. само за седмица станаха две тежки катастрофи с фатален изход за пътуващите в участъка. За сведение пътят е основен достъп до АЕЦ „Козлодуй“ и по него ежедневно преминават хиляди служители. Като част от републиканската пътна мрежа по него се движат и хиляди тежкотоварни камиони на денонощие, особено по време на кампании по прибиране на селскостопанската реколта. Не на последно място ще Ви припомня, че пътят представлява част от утвърдения авариен план на АЕЦ „Козлодуй“. Уважаеми господин Министър, жителите на Гложене се интересуват и очакват Вашия отговор дали ще се ремонтира участъкът, както да се ангажирате и с конкретен срок. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Кръстев. Господин Министър, заповядайте да отговорите.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

Община Козлодуй и Областното пътно управление на Враца. В участъка с дължина 240 м от третокласния път са установени тежки деформации на пътната настилка. Дефектите са причинени от ВиК аварии, както и следващо компрометиране на колекторната система, собственост на Община Козлодуй. След проведена кореспонденция с ВиК и с Община Козлодуй с цел да се осигурят безопасни и комфортни условия на преминаване Областното пътно управление – Враца, ще предприеме предприеме необходимите ремонтни дейности на участъка, за да се възстанови експлоатационното състояние на третокласния път в село Гложене. Работите ще бъдат изпълнени през този летен строителен ремонт, тъй като е необходимо да се извърши ремонт на пътната основа и строителните дейности следва да бъдат извършени при благоприятни климатични условия. Относно настъпилите пътнотранспортни произшествия, искам да отбележа, че те не са възникнали въз основа на дефектите от настилката на път III-101, а заради неспазването на Закона за движение по пътищата.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз съм доволен от отговора, но повече трябва да са доволни жителите на кметство Гложене. Това е обнадеждаващо, че ще предстои авариен ремонт. Всичко, което казахте, е доста хубаво, явно, че ще се изпълни в срок, както обещавате. Ще следим за изпълнението му. Наистина станаха две тежки катастрофи, не точно в този участък, който цитирах, но исках да предизвикам Вашето внимание към този път и този участък на ул. „Ленин“ – все още казваща се „Ленин“ в кметството. Мога да предложа още едно решение относно скоростта на влизащите автомобили от посока Бутан посока Гложене, може да бъде изготвена и да бъде планирана и проектирана една удължена пешеходна пътека, която би намалила скоростта на влизане, където станаха двете тежки катастрофи. катастрофи. Още веднъж ще благодаря и ще кажа, че наистина при дъжд и при малко повече от нормалните валежи стават в участъците дълбоки басейни, всичката тази вода влиза в мазетата на хората, които живеят наблизо, и най-напред те сигнализираха за случая, след това и кметът на село Гложене. Още веднъж благодаря за отговора, смятам, че заедно ще проследим изпълнението на ремонта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря, господин Кръстев. Господин Министър, желаете ли дуплика? Обнадеждаващо е, че ул. „Ленин“ ще бъде ремонтирана. Минаваме към въпрос от народния представител Красимир Митков Събев относно прекратяване на обществената поръчка от Агенция „Пътна инфраструктура“, касаеща ремонта на пътния участък Смолян – Рудозем през Фатово. Заповядайте, господин Събев, да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Господин министър моето питане като народен представител от област Смолян е по повод прекратената обществена поръчка от Агенция „Пътна инфраструктура“, касаеща ремонт на пътния участък Смолян – Рудозем през Фатово, бих желал да отговорите на мен и на жителите на областта на следните въпроси: какви са конкретните причини за прекратяване на обществената поръчка? Ще бъде ли обновена тя като такава? Предвидени ли са средства за въпросния ремонт? Благодаря Ви предварително. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Събев. Господин Министър, заповядайте за отговор.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 обществената поръчка за избор на изпълнители на строително монтажните работи с шест обособени позиции, една от които е за основния ремонт на 22 км от третокласния път III-868 Рудозем – Смолян в участъка от км 0 до км 20, от км км 22 не е прекратена. Тази процедура е спряна на 12 май 2022 г. поради жалба, постъпила в Комисията за защита на конкуренцията, съдържаща искане за налагане на временна мярка „Спиране на процедурата“. Съгласно чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки процедурата се спира от получаване на уведомителното писмо от КЗК за образуване на производство до влизане в сила на определение също на КЗК, с което или се оставя без уважение искането за спиране на процедурата, или на решението по жалбата, ако пък е наложена такава временна мярка. Към момента не е поставен акт от органа по обжалване – в случая КЗК, относно искането за спиране на процедурата, както и по отношение на входираната жалба, поради което всички действия по процедурата са преустановени. В зависимост от постановените актове на КЗК

Трасето осигурява връзка с паметника на връх Средногорец, известен като родопската Шипка, построен е в чест на освобождението на Родопите през 1912 г. Дейностите, които са предвидени за възстановяване на експлоатационните качества на отсечката град Смолян до град Рудозем през село Фатово, са съгласно одобрен през октомври 2021 г. технически проект. Средствата за основния ремонт на 22 км от третокласния път са предвидени в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, а срокът за изпълнение на ремонта е 450 календарни дни. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Господин Събев, реплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги! Министър Караджов, аз съм доволен от този отговор, защото и друг път съм Ви питал относно спрените поръчки по ред причини и наистина е добре от тази трибуна област Смолян да чуе наистина, че не е не е прекратена, че върви процедура, защото, прибирайки се в областта, задават въпроси, вървят питания, на които аз трябва да мога да отговоря на жителите и затова си позволих да задам този въпрос и наистина от трибуната на Народното събрание да се чуе каква е истината за този път. Благодаря Ви още веднъж. Благодаря Ви. Желаете ли дуплика, господин Министър? Не желаете. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол, въпросите към Вас са изчерпани. Следващият въпрос е от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Надежда Йорданова относно законодателни предложения, изготвени в рамките на проект на Европейската комисия „Продължаваща реформа в заповедното производство“. Господин Зарков, заповядайте да развиете Вашия въпрос.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами министри, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър Йорданова, с въпроса ми повдигам въпроса за приключилия проект на Европейската комисия под заглавие „Продължаваща реформа в заповедното производство“, той приключи в края на миналата година и в неговите рамки бяха изготвени и предоставени на вниманието ни законодателни предложения, които имат за цел реформа на това производство чрез въвеждане на централизирано разпределение на заповедните дела и въвеждането на възможност за електронната им обработка. Поставям този въпрос, защото той е важен по няколко причини, една от които е, че тези промени могат да улеснят достъпа на гражданите по делата, да ускорят процеса и не на последно място по-равномерно да разпределят натовареността между районните съдии, въпрос, с който Вие се занимавате и е на вниманието на юридическата общност от много време. С предложенията са запознати Висшият съдебен съвет, които са изразили положително становище и са го изпратили до Вас, но също така и ние като парламентарно представени партии, Министерският съвет, тоест субектите, които имат право на законодателна инициатива. По този повод въпросът ми към Вас е следният: какво е отношението на ръководеното от Вас министерство към тези законодателни предложения, изготвени в този проект? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, господин Зарков. Госпожо Министър, заповядайте, имате три минути да отговорите на въпроса. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Зарков, уважаеми госпожи и господа народни представители! Въпросът, който е поставен на нашето внимание, е изключително важен, затова да се осигури по-добър достъп до правосъдие на гражданите, да се ускори стопанският оборот с оглед събиране на вземанията и по-добра натовареност на районните както правилно беше отбелязано. Краткият отговор на така поставения въпрос е, че Министерството на правосъдието има положително отношение към тази реформа, изцяло я подкрепя, не само това. В рамките на Министерството бе създадена работна група и бе довършена работата по Законопроекта. Законопроектът е готов, даже е разпространен между коалиционните партньори и във вторник следобед ще има заседание на експертната група, за да го разгледате. В рамките на няколкото месеца имаше много интензивна работа както от страна на експерти от районни съдии и от Министерството на електронното управление, за да намерим точния баланс как, от една страна, електронизирайки производството, от друга страна, да обезпечим възможността за достъп до правосъдие на хората, които нямат умение, нямат достъп до електронните средства за комуникация. Мисля, че намерихме един много добър баланс, а именно, че да, производството ще върви изцяло в електронна форма, но ще има възможност да се издава веднъж препис на хартиен носител на изпълнителния лист, а пък съответно определени лица, които не са търговци, съответно не са представлявани от адвокат, също да могат да подават заявления за издаване на електронен лист на хартия. Пак казвам, мисля, че това е един разумен баланс. Ако Законопроектът е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

Действително и затова си позволих да доведа този дебат тук. Този въпрос е важен, от една страна, за електронното правосъдие – нещо, за което говорим много от отдавна и с всичките предизвикателства, които то поставя. Така че аз съм много удовлетворен от факта, че Вие действително сте търсили баланс и съм убеден, че сте го намерили. Но трябва да имаме предвид също, че този тип производства по статистика от 2021 г. представляват повече от 50% от всички дела, които постъпват в районните съдилища, тоест тяхното разпределение ще може да допринесе, от една страна, за това районните съдилища в най-натоварените райони да могат да съсредоточат капацитета си в решаването на други и от друга страна, да се спасят съдилища, които са заплашени от закриване поради ниска степен на натовареност. Моята колежка Мая Димитрова е представителка на област Добрич, където има много сериозни притеснения по отношение на бъдещето на съда в Балчик и затова тя следи и този въпрос. Не на последно място, тази реформа, защото това е една много сериозна реформа, е част от Плана за възстановяване и устойчивост в частта „Правосъдие“, тоест това без съмнение е един от онези двадесет и няколко закона, за които говорим в последните дни, които ще отключат помощта на Евросъюза към страната ни. Така че можете да разчитате на пълната подкрепа на експертите и на групата на БСП както в експертния дебат, така и по-нататък, за да може този законопроект бързо да бъде качен за обществено обсъждане, да бъде обсъден достатъчно сериозно на страницата на strategy.bg, но и после в зала и да стане факт във възможно най-кратки срокове. Благодаря Ви за отношението. Благодаря, господин Зарков. Госпожо Министър, желаете ли дуплика? Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпросите към министър Сербезова.

Вторият въпрос е от народния представител Мая Димитрова относно предоставянето на финансирането от Националната здравноосигурителна каса на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания от 1 юли 2022 г. Госпожо Димитрова, заповядайте да развиете Вашия въпрос.

Благодаря Ви. Господин Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! От 1 юли тази година Националната здравноосигурителна каса започва да отговаря за отпускане, отчитане, контрол, заплащане и ремонт на помощни средства за хора с увреждания. След проведена работна среща с представители на Националната здравноосигурителна каса бяхме уведомени, че е възложена заявка до „Информационно обслужване“ за създаване на програмен продукт за електронно предписване, отпускане, заплащане и ремонт на помощните средства. От началото на месец май трябваше да започне тестване на програмния продукт, като се очакваше, че през целия юни ще се извърши тестване и с търговците на помощни средства, а от 1 юли ще се въведе в експлоатация самата система. По новата процедура към издаден протокол от ЛКК или ТЕЛК за предписване на помощно средство ще имаме попълнено от пациента заявление за съгласие за предписаните помощни средства и необходимостта от предоставянето им. Чрез автоматичен електронен интерфейс ЛКК или ТЕЛК ще изпращат към информационната система на Националната здравноосигурителна каса данни за издадени протоколи и заявленията към тях. Информацията за издадените протоколи и заявленията за отпускане на помощни средства до 1000 лв. ще става видим за районните здравноосигурителни каси, а за помощни средства над 1000 лв. информацията ще е видима само в Националната здравноосигурителна каса. В случаите на заявяване на ремонтни дейности на помощните средства заявленията ще се подават от лицето или от упълномощено от него

като всяка заповед ще получава регистрационен номер и дата. Там ще са включени помощните средства. Издадената и подписана заповед ще е видима за всички търговци на дребно на територията на страната, които имат сключен договор с Касата. Всяко лице трябва да се идентифицира пред търговеца търговеца и по зададени критерии от търговеца ще се отбелязва в системата отпуснатото помощно средство. Лицата ще могат да го получат от всеки търговец. След одобрение Националната

Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Министър Сербезова, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Димитрова, с нормативни промени, които са приети през 2020 г. предоставянето на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хора с увреждания се осъществяват от Националната здравноосигурителна каса въз основа на механизъм и стандарти за качество на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, като средствата от това се предоставят предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. Както коректно отбелязахте, тези дейности ще бъдат осъществявани от НЗОК считано от 1 юли 2022 г. В изпълнение на тези законови разпоредби от страна на Националната здравноосигурителна каса е проведена процедура по определяне на стойността, до която ще бъдат заплащани тези средства и съответните ремонтни дейности за тях.

За обезпечаване на процеса по предоставяне и ремонт на въпросните средства за хората с увреждания, както тяхното пълно и частично заплащане от Националната здравноосигурителна каса предстои сключването на индивидуални договори с търговците, които Вие цитирахте, по чл. 45, ал. 16 от Закона за здравното осигуряване. Договорите ще бъдат сключвани между лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на въпросните средства за хора с увреждания, които са регистрирани като търговци и са вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на тези средства за хората с увреждания и Националната здравноосигурителна каса чрез директора на съответната регионална здравноосигурителна каса.

Поставеният краен срок за сключване на договорите е 30 юни 2022 г., тоест има 10 дни за сключването на тези договори, като е предвидена възможност след изтичане на този срок здравноосигурителна каса да се продължи сключването на договори, тоест дава се възможност да се включат още търговци. Процесът по предписване, отпускане, контрол и заплащане на средствата и ремонтните дейности е осигурен чрез създадения специализиран софтуерен продукт, който Вие цитирахте, от „Информационно обслужване“. В настоящия момент той е в режим на тестване, тоест тестван в пълната му функционалност. По отношение на подзаконовата нормативна уредба, в резултат на работата на междуведомствена работна група, която бе създадена със заповед на министъра на здравеопазването, е създаден пакет от нормативни промени, който обхваща целия процес по финансиране, предоставяне и ползване на тези средства за хората с увреждания, като промените засягат следните нормативни актове: Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания; Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицински експертизи; Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания и реда за представяне на национална представителност на организациите на хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за националната представителност; Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по лекарствата също; Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели; Наредба № 7 от 31 март 2021 г.; Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания. Създаден е Проект на наредба за условията и реда за осъществяването и контрола на дейности по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства,

Наистина много се надявам, че Здравноосигурителната каса ще съумее в срок да сключи договорите. Това, което всъщност ме удовлетворява от отговора, е, че ще има срок за удължаване на сключване на договорите. Това, което е най-важно за хората с увреждания, за нас като народни представители, за Министерството на здравеопазването, за НЗОК е действително всички хора с увреждания, които имат нужда от помощни средства, да могат да се снабдяват с такива, и то да се снабдяват с такива тогава, когато са им необходими, защото в противен случай ще се окаже така, че това, което сме взели като решение, ще постави в затруднение хората с увреждания. Наистина Ви благодаря и дано нещата да се развиват в правилната посока.

За осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет съгласно Закона за хората с увреждания е създаден и Национален съвет. Този съвет ще заседава другата седмица – на 22 юни от 14,00 ч. За председател на същия е определен господин Борислав Сандов, който е заместник министър-председател, знаете, по климатичните политики и министър на околната среда и водите, заместник-председател е министърът на здравеопазването. В тази връзка на Съвета са изпратени всички цитирани нормативни актове – всичко това, което цитирах преди малко в моя отговор. След приключване на общественото обсъждане на проектите и обобщаване на становището същите ще бъдат приети от компетентните органи и обнародвани в „Държавен вестник“. Също така до допълня, че днес се провежда и обучение на „Информационно обслужване“ с регионалните здравноосигурителни каси. Другата седмица има обучение – две дати са предвидени, „Информационно обслужване“, насочено към лекарските комисии и онлайн обучение. Отделно НЗОК ще обяви две дати за онлайн обучение, но разбира се, въпреки всички усилия, както видяхме и покрай някои от етапите на електронното здравеопазване, е възможно някои от заинтересованите страни да не се включат в обучението и после това да бъде използвано като един медиен повод за това, че държавата не е предприела необходимите ангажименти в срок. Така че се надявам и на всички Вас, в тази зала, също да се проследи този процес, това да не се случи. Старият модел обвързваше пациентите, знаете, с конкретен търговец, с пълномощници, с Агенцията. Докато това, което и Вие описахте във Вашия отговор, е по-ново, по-модерно, по-необвързващо и разбира се, се преодоляват някои корупционни практики. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Следващият въпрос към Вас е от народния представител Елисавета Белобрадова относно тотална реформа на системата за яслената грижа в България и промяна на Наредба № 26. Госпожо Белобрадова, заповядайте да развиете Вашия въпрос.

Обръщам се към Вас отново по отношение на крайно належащата нужда от реформиране на системата на яслената грижа в България. Вие знаете, че аз вече няколко месеца системно водя разговори с Министерството по въпроса. Поводът за моя въпрос е породен от закриване на яслени групи и цели ясли в София и други градове поради липса на персонал. Изключително забавената промяна на Наредба № доведе до това, че още повече деца няма да имат достъп до ранна детска грижа освен хилядите, които изобщо не са били приети. Това е тежък удар върху семействата, които остават с две перспективи пред себе си – или единият родител да напусне работното си място, за да поеме грижите за детето или ако има финансовата възможност, да отделят значителна сума, за да могат да покрият частните разходи, които понякога граничат с 800 – 900 лв. на месец. Това са разходите за отглеждане на деца под тригодишна възраст. Тук е важно да се каже, че няма друга държава в Европа, в която законът да изисква за здрави деца да се грижат само и единствено лица с медицинско образование. Разбирам, че промяната отнема време, но предложената промяна на Наредба № 26, която беше предложена сега от Вашето министерство и беше подложена и на обществено обсъждане, не беше промяна, защото към медицинските сестри просто добавихме още медицински специалисти – фелдшери, специалност, която вече не съществува, и медицински асистенти. Това е абсолютно безсмислена промяна и по никакъв начин не допринася за решаване на проблема. В този смисъл на думата моят въпрос е следният: успя ли Министерството все пак в работата си с Министерството на образованието и науката да стигне до малко по-флексибилен подход? Предвижда ли се наистина реформа в яслената грижа? И във връзка с възложената Ви от Министерския съвет задача да оглавите работна група за прехвърляне на яслите към Министерството на образованието и науката, бихте ли ми отговорили какво е свършено дотук, започнала ли е работа групата, докъде е стигнала работата по темата, докъде е стигнала изобщо работата с Министерството на образованието и науката? Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Белобрадова. Госпожо Сербезова, заповядайте за отговор. малко е необичайно да започна отговора на този въпрос с благодарности, но благодаря, че не се отказахте да го задавате, защото това е един проблем, който не е решаван от години и който се е задълбочавал в резултат и на демографски промени, и недостиг на медицински персонал, и така В хода на обществените консултации по Проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях постъпиха, както знаете, множество мнения, бележки, предложения. Предвид обществената значимост на тези разглеждани въпроси, част от тези мнения бяха и противоположни. Голям брой от становищата съдържаха коментари, предложения основно по разпоредбите, свързани именно със задължителния вид и брой специалисти, които работят в детските ясли, и техния недостиг в големите градове на страната. Постъпилите мнения и предложения специално по този въпрос, както вече споменах, бяха противоположни и понякога взаимно изключващи се. Предвид разнопосочността на предложенията и с цел взимането на най-добрите решения в името на децата на 15 юни се проведе работна среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването. В хода на срещата бе постигнато едно компромисно решение, като разпоредбата, свързана с минималните изисквания за задължителния вид и брой специалисти се възприе да бъде, както следва, цитирам: „За времето на престой на децата в детската ясла обслужването им в една яслена група се осъществява от най-малко един медицински специалист и една детегледачка.“ Допълнително ще бъде регламентирано, че при невъзможност да се осигурят достатъчно медицински специалисти, а това е реалната възможност, която съществува в много градове, на незаетите места ще може да се назначават педагози, които обаче трябва да са преминали обучение по ранно детско развитие, комплексна промоция на здравето и първа помощ по утвърдена от министъра на здравеопазването програма, която в момента съм разпоредила на експертите в Министерството на здравеопазването да разработват. Това изискване ще бъде прилагано от следващата година, като по този начин ще се създаде възможност да не се допусне закриване на яслени групи поради липса на медицински специалисти, а от друга страна обаче, да не се допусне и влошаване на качеството на предлаганата грижа за децата от нула до тригодишна възраст. В заключение Ви уверявам, че Министерството на здравеопазването ще продължи да работи в посока опазване здравето на децата и осигуряването на здравословна жизнена среда, а не се съмнявам и тук стоящите народни представители, че ще проследят и лично Вие как се развива този процес, тъй като все пак се изисква време, за да се подготви тази програма и утвърди, но имаме реалните шансове от следващата година да бъде решен този дългогодишно отлаган проблем. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Министър. Госпожо Белобрадова, имате възможност за дуплика. Благодаря Ви, госпожо Министър, за отговора. Радвам се, че толкова внимателно сте разгледали обществените мнения, които са постъпили в в рамките на общественото обсъждане на Наредба № 26, но е важно да се каже, че когато създаваме нова реформа, изобщо, като създаваме реформа в рамките на ранната детска грижа, не трябва да се ръководим само от това дали имаме противоречиви обществени мнения, а как всъщност в Европа е установена тази практика и какви са развитите европейски практики по този въпрос, които са толкова добре установени, че дават отговор и решение на много от спорните въпроси. Доколкото разбирам, програмата, която сте предвидили за педагози, които ще заемат местата на медицински специалисти там, където те не стигат, това се предвижда да се случи от следващата година от 1 януари. Днес обаче имаме проблем още от тази година. Само в София имаме 150 места, които трябва да бъдат заети септември, за да могат да функционират яслените групи – 100 от сегашните създадени яслени групи и още 50, които са за новооткрити яслени групи, за които ние имаме възможността да бъдат открити, но най-вероятно няма да бъдат, защото няма да има кой да заеме работните места. В този смисъл на думата много Ви благодаря, че наистина сте обърнали най-накрая внимание на този въпрос и той може би наистина ще има решението си през другата година, но сега какво правим през месец септември, когато започва новата, няма да я нарека учебна година, защото яслите все още са към Министерството на здравеопазването. И накрая ще ви кажа – да, ние ще следим

С това бяха изчерпани въпросите към министъра на здравеопазването госпожа Сербезова. Благодаря Ви за участието. Искате да вземете думата? Имате право по всяко време, заповядайте.

Експертите изготвят програмата, тя ще бъде обсъдена, разбира се, подложена и на широко обществено обсъждане. В дупликата искам да благодаря също и на неправителствените организации за опита, който бе споделен и за това балансирано решение, което бе намерено. И разбира се, при подходяща дисциплина, организация и приемственост би могло да се спази срокът 1 септември, но разбира се, оставаме на Вас също да проследявате, както и на колегите в Министерството в здравеопазването да има приемственост. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Министър, и Ви благодаря за участието в парламентарния контрол. Преди да преминем към следващите въпроси, ще прочета две съобщения

и до председателя на парламентарната група на „Има такъв народ“ – господин Тошко Йорданов, е постъпило заявление от Кирил Симеонов – народен представител от парламентарната група на „Има такъв народ“: „С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл. 14, ал. 3, връзка с ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание напускам парламентарната група на „Има такъв народ“

съобщение е: „Във връзка с напускането на парламентарната група на „Има такъв народ“ от народния представител Кирил Симеонов съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията председателите, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно при прекратяване на членството им в парламентарната група, от чиято квота са избрани. На това основание се освобождава народният представител Кирил Симеонов като член и председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии и като член на Комисията по бюджет и финанси.

Преминаваме към въпроси към министъра на земеделието – господин Иван Иванов. Първият въпрос е от народния представител

Господин Председател, господин Министър! Градушките са природно явление, което последните години за огромно наше съжаление унищожава продукцията на на много хора и щетите са за милиони лева. Системата за противоградова защита на територията на Република България е създадена в далечната 1968 г., като, за съжаление, вместо с развитието на техниката и технологията ефективната защита да се подобрява, виждаме точно обратна тенденция. На 10 април 2022 г. директорът па Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ дава интервю с обяснение, че се взимат мерки за предпазване от Обаче на 28-и срещу 29-и, а и на самия 29 май 2022 г., поредната градушка унищожи насаждения, уби животни, повреди имущество на граждани в района на Родопите. Най-пострадали са общините Златоград, Мадан и Неделино, където ледените късове са били с големина на орех, а в село Оградна граждани показват пред камерите късове с големина на топка за тенис. Господин Министър, защо е допуснато бедствието в Родопите, където градушката унищожи насаждания, животни и частна собственост, която е на огромни стойности за собствениците за всички тези движими и недвижими имущества? Ситуацията от миналите години се повтаря, а сме едва в самото начало на сезона на градушките. За пореден път ставаме свидетели как вместо да се инвестира в превантивна защита, се налага да бъдат изплащани много повече пари за обезщетения за нанесени вреди. Предвид че противоградовата защита на Република България е възложена на Вас като министър на земеделието чрез Изпълнителна агенция „Борба е градушките“ и предвид гореизложено, моля да ми отговорите на следния въпрос: разполага ли Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ с модерни радари, които да позволяват бързо и ефективно сканиране на атмосферните процеси и да се сканира цялата територия на Република България за градоносни облаци? Съответно в какъв срок от констатирано наличие на градоносни облаци следва да реагира въпросната агенция, за да е ефективна борбата с градушките?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

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ осъществява дейностите по организирането и провеждането на активни въздействия върху градови процеси, осигурява радиолокационен метеорологичен мониторинг на атмосферата над територията на Република По този начин се спомага за постигането на основната стратегическа цел, а именно подпомагане на българското земеделие чрез опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления, като Агенцията осъществява защита от градушки с ракетен и самолетен способ. С ракетен способ се защитават територии в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Хасково и района на Подбалканските полета. Имам карта, ако искате, ще Ви я предоставя после. Тази дейност се осъществява от 11 регионални дирекции с прилежащите им 262 ракетни площадки, като защитаваната територия е с площ над 22 млн. дка, включваща обработваема земя, трайни насаждения и смесено земеползване. Със самолетен способ се осъществява градозащита на територии, незащитени с ракетен способ с площ около 30 млн. дка, която обхваща част от Северна, Централна и Североизточна България, в които попадат изцяло или отчасти следните административни области: Плевенска, Ловешка, Габровска, Великотърновска, Русенска, Разградска, Търговищка, Шуменска, Силистренска, Варненска, Добричка, Пазарджишка, Пловдивска, Старозагорска, Сливенска, Ямболска и Бургаска. От тези площи се изключват зоните, където действат ограничения, наложени от съответните органи, осъществяващи контрол и управление на въздушното пространство. За съжаление, към настоящия момент областта в Родопите, където се намират посочените от Вас населени места: Златоград, Неделино и Мадан, не попадат в обхвата на градозащита нито с ракетен, нито със самолетен способ. През активния сезон за борба с градушките Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ осигурява непрекъснато денонощно радарно метеорологично покритие на територията на страната. Агенцията разполага със седем модерни доплерови метеорологични радарни станции, които осигуряват радарно покритие на цялата територия на страната. Три радарни станции са разположени в Северна България – село Долно Церовене, област Монтана; село Бърдарски геран, област Враца, и в района на град Шумен. Останалите четири радарни станции се намират в Южна България – района на село Ярлово, област София, село Голям чардак и село Поповица, област Пловдив, и село Старо село, област Сливен. Радарите работят по утвърден график и сканират обемно атмосферата в радиус от 300 км на 360 градуса през около четири минути. Агенцията предоставя денонощно метеорологична радарна информация на определени структури към Министерството на вътрешните работи, Военновъздушните сили, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Националния институт по метеорология и хидрология, Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и Столичната община. Информацията от радарите на височина 2500 м се изобразява постоянно на сайта на Агенцията и може да се наблюдава от всеки интернет потребител. Следейки денонощно развитието на облаците и имайки предвид характеристиките на атмосферата за деня, дежурните екипи в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ имат готовност във всеки един момент, когато е необходимо, да поискат разрешение за стрелба с противоградови ракети от Центъра за координиране използването на въздушното пространство и да започнат противоградова дейност. Разрешенията и забраните за стрелба се дават при стриктно спазване на Инструкция № 4 от 16 юли 2010 г. за за противоградовата защита в Република България. За да е ефективна противоградовата защита, облакът трябва да бъде обработен предварително, преди да се образуват големи градови зърна. За тази цел са създадени критерии на база радарна отражаемост, отразяващи както микрофизиката, така и динамиката на развитие на облаците. Навременното даване на разрешение за стрелба, когато отпаднат условията за забрана, е от особено значение, тъй като понякога прекратяването на обработката на облака, дори и за 10 – 15 минути е достатъчно той отново да възстанови своите характеристики и да се обезсмисли проведеното въздействие. Замяната на старата техника в Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ започва през 2008 г. и за няколко години са закупени пет радара, а през 2020 г. и 2021 г. бяха въведени в експлоатация последните два радара – в село Ярлово и град Шумен, като целта им е да покрият по-добре Рило-Родопския масив и респективно Североизточна България. комплект радиоелектронна апаратура за още един – осми радар, който ще бъде разположен на командния пункт за борба с градушките в град Долни Дъбник, с цел по-добра резервираност на радарната информация в случай на авария. Радарните станции, както и останалата противоградова техника подлежат на непрекъснато обслужване и профилактика, което осигурява поддържането им в изправност. Благодаря Господин Ганев? Нямате реплика. Благодаря Ви. Следващият въпрос е от народния представител Младен Шишков относно обезщетения на земеделските стопани за щетите, нанесени от разразилата се градушка на 31 май 2022 г. на територията на област Пловдив. За съжаление, не виждам господин Шишков в залата. Не знам каква е причината да отсъства. При това положение, господин Министър, благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпрос към министъра на електронното управление Божидар Божанов на въпрос от народните представители Благовест Кирилов и Йордан Маджунков относно одити на поръчки по Закона за обществените поръчки от „Информационно обслужване“ АД.

България): Господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Основната цел на управляващата коалиция е да има повече прозрачност както на работата на държавната администрация, така и на всички дружества с държавен капитал. Предвид Ваши изказвания „Информационно обслужване“ АД трябва да вземе по-голяма роля в поддръжката и създаването на информационни системи в държавната администрация. Преди да се случи това обаче, следва да се изясни по какъв начин се формират спецификации за поръчки, оценки за изпълнението им и как се разпределят средствата от тях. В тази връзка моля да ми отговорите: провеждан ли е одит от страна на Министерството на електронното управление на обществени поръчки с висока стойност, възложени от „Информационно обслужване“ АД? Например поръчка № 0594820220005 на стойност 25 млн. 995 хил. лв. и ако да, какви са заключенията от проверките? Благодаря

„Информационно обслужване“ АД подлежи на одити от Агенцията по обществените поръчки, от НАП, в това число по линия на възложените обществени поръчки. Такива са правени и нередности не са били установени. „Информационно обслужване“ се одитира и от Сметната палата по линия на Закона за публичните финанси относно годишните финансови отчети, АДФИ, ГИТ, Закона за независимия финансов одит и така нататък. Министерството на електронното управление няма правомощия да прави такива одити, съответно такива не са правени, но прегледът на поръчките, който не бих нарекъл одит, но все пак правим в качеството си на принципал, показва, че спестени от компютърни конфигурации на администрациите доста добри средства. Например 45% спрямо определената прогнозна стойност за една конкретна администрация или 1,9 млн. лв.; друга администрация – 23% спрямо прогнозната стойност, или или някъде около 3 млн. лв. Така че спестеното покрай добрите цени, които са предлагани в рамките на обществените поръчки, е налице. По-детайлна информация мога да Ви предоставя във връзка с останали поръчки. Действително получавам сигнали във връзка с работата на „Информационно обслужване“ и се наемам, включително понякога лично, да проверявам детайлите около тези сигнали. Към момента, за щастие, поне за периода на нашето правителство, откривам, използвайки и личната си експертиза, че по-скоро системен проблем няма, има пропуски понякога, има затруднена комуникация с някои възложители, но системен проблем в конкретния период по-скоро няма. Това обаче не значи, че проблем по принцип няма. Както посочихте и в изложението си, „Информационно обслужване“ следва да стане системният интегратор на държавата – той е технически по закон, да бъде дясната ѝ ръка в дигитализацията, в тази последваща дигитална ера, в която влиза нашата администрация, надявам се. Такава е практиката в доста европейски държави, които ние анализирахме и анализираме съгласно Коалиционното споразумение. Както казах обаче, проблем има. Той не е в едно или друго изискване на ред 74 или ред 85 в обществена поръчка, не е и в това, че една или друга фирма е била отстранена. Ако беше нещо толкова битово, нямаше да има смисъл да го обсъждаме от тази трибуна. Проблемът е в законовия ред за възлагане и той действително създава предпоставки за съмнения. За съжаление, колегите от ГЕРБ са приели един закон през 2019 г., който е, меко казано, твърде кратък, твърде неясен, твърде отварящ вратата за такива съмнения. Той противоречи на Директивата за обществените поръчки, между другото. В този контекст въпросът Ви е напълно основателен и благодаря за интереса към тази тема. Редът за възлагане на „Информационно обслужване“ и извършените от него поръчки не е въпрос, с който ще извлечем някакъв политически дивидент, обсъждайки го от трибуната на Народното събрание, но той е изключително важен за пътя ни напред по линия на дигитализацията. Именно затова в Министерството на електронното управление сме изготвили проект на закон, който да уреди уреди възлагането, прозрачността. В този проект присъстват редица одити както от министъра, така и от други органи, както и доста повече прозрачност на всеки един компонент от възлагането. Паралелно с това сме подготвили и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в който да добавим допълнително обществено обсъждане на техническите спецификации, така че това, което изтъквате като част от проблема, също да бъде адресиран. В заключение, за съжаление, първият законопроект, който все пак урежда доста голяма и съществена тема, с оглед на новосформираното опозиционно мнозинство, няма да можем да го разгледаме в детайли. Надявам се да имаме все пак тази възможност, но на този етап няма да го внасяме и няма да го качваме за обществено обсъждане. Тази реформа трябва да се състои, затова призовавам за дискусия и дебат по нея. В момента, в който имаме малко по-финални текстове, ще ги разпространя в рамките на оставащата управляваща коалиция и се надявам да стигнем до решение, ако не в този, то в следващ парламент. Благодаря Благодаря Ви, господин Министър. Господин Кирилов, имате възможност за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Обезпокоително е, че и ние получаваме сигнали за работата на „Информационно обслужване“ АД. Правилно посочихте, че всъщност Законопроектът, който е приет от ГЕРБ, лишава от прозрачност голяма част от така провежданите обществени поръчки и задания. Искам да добавя, че всъщност ръководството, което и в момента е в „Информационно обслужване“ АД, е същото това, което е назначено от ГЕРБ. Така че можем да се замислим и за това какво да направим. Когато изграждането на една система е опорочено от самото ѝ начало, няма защо да се изненадваме от резултатите. Смятам, че трябва да се вгледаме доста по-навътре в обществените поръчки, защото има много странни неща. От една страна, тази, която споменах във въпроса, всъщност описанията и спецификациите, които са зададени за дадена компютърна техника, водят до мисълта, че предварително са предначертани кои да бъдат моделите и производителите, които да спечелят, което е проблем само по себе си. Можем да дадем и пример, когато „Информационно обслужване“ АД е било кандидат по обществена поръчка. Примерът е единната информационна система за съдилищата. По обществена поръчка № 83320180012, обявена от ВСС, за която „Информационно обслужване“ АД кандидатства и впоследствие печели, предоставяният от тях план график например не отговаря на техническата спецификация, тъй като има разминаване в сроковете за изпълнение. Тук въпросът е: защо те са допуснати до участие въобще? Резултатите са видими за всички нас. И нека не забравяме, че всичките дейности по избори от консултирането на ЦИК, през обработката на резултатите, до повторното въвеждане на данните, както и много други, се извършват без, бих казал, какъвто и да е значителен контрол в момента.

Аз не бих еднозначно определил резултатите на „Информационно обслужване“. Да, действително има системи, които са проблемни по една или друга причина, а има и системи, които работят много добре. Дигитализацията на здравеопазването е история на бърз напредък и по тема, която с години е била отлагана. Относно изборния процес, и тук е редно може би да напомня, че изборният процес предвижда независими наблюдатели да имат достъп до първичните документи, а именно изборните протоколи. „Демократична България“ се възползвахме от тази уредба и на предишни избори с наши доброволци анализирахме резултатите и ги броихме паралелно с „Информационно обслужване“, което не даде отклонение от получения резултат. Хубавото на този изборен процес именно е, че не е важно кой брои, а къде са първичните документи и че те подлежат на проверка от всички участници в изборите.

свързан с дейността на една кариера за добив на инертни материали от находище „Изток“ в землището на село Мирянци, община Пазарджик. Бяха наведени опасения, че инертни материали се извличат от дълбочина, която е много над максимално допустимата съгласно условията на концесионния договор. Същото е довело според местните жители до засушаване на подпочвените води и затлачване на сондите, попадане и пропукване на част от основите на жилищните сгради, а също така от преминаването на тежкотоварна техника по моста над река Марица, свързващ селата Синитово и Мирянци, същият мост е бил повреден. В продължение на месеци жителите на село Мирянци са информирали институциите, но за съжаление, доскоро резултат нямаше. И затова моят въпрос е: извършило ли е Министерството на енергетиката проверка за замерване на дълбочината, от която се извличат инертните материали от кариерата и смята ли Министерството на енергетиката да предприеме последващи действия във връзка с проверка на дейността на концесионера? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Куленски. Господин Министър, заповядайте да отговорите, имате три минути. Благодаря, господин Председател. Дами и господа! Уважаеми господин Куленски, в отговор на Вашия въпрос относно извършване проверки и предприемане на действия във връзка с дейността на кариера за добив на инертни материали, находище „Изток“

т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали, пясък и чакъл от находище „Изток“, разположено в землището на село Мирянци, община Пазарджик, област Пазарджик. Концесионерът е „Кариери Пазарджик“ ООД, град Пазарджик. Концесионният договор е сключен на 17 април 2012 г. за срок от 15 години и влиза в сила от 17 май 2013 г. До момента към концесионния договор няма сключено допълнително споразумение по каквато и да е клауза. на енергетиката са постъпили множество жалби от същия характер. По повод на постъпилата първа жалба и разглеждане на въпросите по компетентност е извършена проверка на място същата е извършена на 26 февруари 2021 г. Във връзка с това са разгледани и анализирани редица документи. В резултат на направената проверка през 2021 г. се констатира, че дейностите по добив на подземни богатства, а именно пясък и чакъл, се извършват в съответствие с дадените разрешения за добив. Ежегодно се извършват проверки на производствената дейност по добив, като към настоящия момент не са констатирани нарушения. Поставените в жалбите въпроси във връзка с разрушаване на жилищните сгради, чистота на въздух, състав на почвата, почвени води и така нататък не са от функционалната компетентност на министъра на енергетиката. Във връзка с гореизложеното и със Заповед № 154 от 28 юни 2021 г. на областния управител на област Пазарджик е назначена Междуведомствена комисия с осем представители от различни институции: Областна администрация – Пазарджик, РИОСВ – Пазарджик, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пазарджик, РЗИ – Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – Пазарджик, Окръжно пътно управление – Пазарджик, и Община Пазарджик. Междуведомствената комисия с председател господин Стоян Иванчев, служител към Областната администрация в Пазарджик е провела две свои заседания, като първото е на 6 юли 2021 г. и е посетен обектът отново на място. Назначени са поредица допълнителни проверки и е изискана допълнителна информация от засегнатите страни. Второто заседание на Междуведомствената комисия е проведено на 8 септември 2021 г. и е съставен протокол с отразени резултати от възложените проверки, допълнителни анализи са извършени на предоставената допълнителна информация. Във връзка с това са взети следните решения: първо, поради факта, че мостовото съоръжение над река Марица, свързващо селата Мирянци и Синитово, община Пазарджик, чрез общински път PAC 11-26 и общински път PAC 11-35 от общинска пътна мрежа, Междуведомствената комисия счита, че в правото на Община Пазарджик е да прецени дали да въведе ограничение на движението на моторни превозни средства над определен тонаж по този мост. За целта Община Пазарджик може да поръча изготвяне на техническа експертиза на съществуващото мостово съоръжение предвид липсата на строителна документация. Второ, Междуведомствената комисия не е в състояние да установи пряка връзка между наличието на напукани постройки в село Мирянци и дейността на концесионера „Кариери Пазарджик“ ООД. Трето, Междуведомствената комисия счита за невъзможно дейността на концесионера да е довела до запушване и затлачване на сонди за подземни води, разположени в регулационните граници на село Мирянци, предвид посоката на движение на подземните води в района, както и тяхната отдалеченост от концесионното поле. Четвърто, РИОСВ – Пазарджик, да продължи осъществяването на контрола по отношение оросяването на вътрешно-кариерния път, по който напускат натоварените с инертни материали моторни превозни средства с цел намаляване запрашеността на въздуха в района. Община Пазарджик трябва да изиска от концесионера „Кариери Пазарджик“ да премести изградената от него ограда, която навлиза в публичен имот с идентификатор 48-444.18.46 – селскостопански път публична общинска собственост, като по този начин ограничава достъпа

Уважаеми господин Министър, благодаря за отговора. Аз съм запознат с проверките от 2021 г., обаче през 2022 г. е извършена една съвместна проверка от Басейнова дирекция „Източнобеломорски басейн“ и РИОСВ – Пазарджик, в която е констатирано, че дълбочината, от която се извличат инертните материали, е 14,7 м. Съгласно решението по оценка на въздействието на околната среда във връзка с процесната кариера от 2013 г. на страница четвърта е записано, че следствие на добивните работи ще се образува водна площ с размер 75,3 дка и дълбочина от 7 до максимум 12 м. Видно от тази проверка на официалните институции е, че дълбочината е значително завишена на изкопните действия. Аз като народен представител, избран от област Пазарджик, няма как да не се съобразя с волята на жителите на село Мирянци и да не попитам – дали Министерството на енергетиката в качеството си на концедент ще упражни свои права по концесионния договор, в това число и да предприеме действия по преустановяване на концесионните дейности в кариерата, в случай че прецени, естествено, че такива са допустими и необходими? И не на последно място, господин Министър, за да придобиете представа относно сериозността на проблема, аз ще Ви представя една гражданска подписка, която жителите на село Мирянци са ми дали да Ви я предам – под нея са се подписали

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаеми господин Куленски, да, в дупликата щях да стигна до 2022 г. Благодаря за предоставените материали, ще прегледам подписката. След

че издаденото решение № 1-1 от 2013 г. по ОВОС е в сила и разглежданата дълбочина на изземване на подземното богатство е до 14 м. Също така ежегодно се предоставя тахиметрична снимка, изготвена от лицензиран маркшайдер след заснемане с помощта на сонар, така наречения ехолот, и джипиес с необходимия обхват и точност на измерването. Към настоящия момент от предоставените тахиметрични снимки към годишните работни проекти е видно, че дълбочината на изземването на полезното изкопаемо е до позволените 14 м. Тези 14 м са достигнати само в два участъка на образувания котлован на кариерата находище „Изток“, община Пазарджик. На 22 февруари 2022 г. е извършена съвместна проверка на Басейнова дирекция, както Вие споменахте абсолютно точно, „Източнобеломорският район“ и РИОСВ – Пазарджик. В работата на проверките е участвал и служител от Дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ към Министерството на енергетиката и господин Бисер Ангелов Джоков, представител на Инициативния комитет на село Мирянци. Целта на проверката е замерване на максималната дълбочина на кариерното езеро. Измерването е извършено посредством лодка, сканиране на дъното със сонар и измерване с ролетка от 50 м на 7 броя точки, като са свалени съответните координати. Най-дълбоко измерената дълбочина в една от точките е 14,4 м, като трябва да се вземе предвид, че водното огледало на езерото варира в зависимост от сезонния климат, съответно и дълбочината. Така замерените точки съответстват на предоставената в Министерството на енергетиката тахиметрична снимка на кариерата. В заключение Ви информирам, че с писмо № Е-26-К-210 от 25 март 2022 г. на „Кариери Пазарджик“ ООД съгласно чл. 39, ал. 2, т. 4 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, строителни материали, пясък и чакъл в находище „Изток“, област Пазарджик, е предоставено заявление за прекратяване на договора за предоставяне на концесия, считано от 3 януари 2021 г. Министерството на енергетиката стартира съответната процедура, като своевременно ще продължи да контролира изпълнението на съгласуваните одобрени проекти, в това число Проекта за рекултивация на засегнатите земи от добива и първичната преработка на подземното богатство в концесионната площ на находище „Изток“ – Пазарджик. Освен вече споменатата процедура, стартирана, това, което ще направим след преглед на гражданската подписка, е да се уверим във всички предоставени данни към текущия момент. Благодаря много. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Николов. Благодаря за участието в парламентарния контрол. Въпросът към министъра на транспорта и съобщенията е отложен, така че преминаваме към парламентарния контрол на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Първият въпрос е от народния представител Ешереф Ешереф относно действия за оказан натиск и тормоз от страна на МВР по време на предизборната кампания и в изборния ден. Заповядайте, господин Ешереф.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Ще Ви задам този въпрос за втори път и този път се надявам да намерите отговора и да ми отговорите, а аз от моя страна да отговоря на човека, който всяка седмица ме пита „какво стана с моя отговор вече близо година“? Така че конкретно към въпроса. Уважаеми господин Министър, датата е 8 юли 2021 г., мястото е село Черноград, община Айтос, област Бургас. На тази дата е извършен оглед и претърсване на автомобила на господин Дениз Ремзи Хайрула, който е член на Областния съвет на ДПС в Бургас. В автомобила му са открити единствено агитационни материали,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 на какво законово основание и по кое досъдебно производство е извършен горепосоченият оглед и претърсване; уведомена ли е прокуратурата и какви са по-нататъшните действия по описания случай? Обръщам внимание, че зададените въпроси са във връзка с евентуално незаконосъобразни действия от страна на органите на МВР. Въпросите не засягат лични права и интереси на гражданина. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ешереф. Имате думата за отговор, господин Министър.

Петъчно упражнение по един и същи въпрос, и то е един и същи въпросът, защото съвпада като събитие. Двама души се возят в една кола в селото, което депутатът цитира, лекият автомобил е спрян от служители на МВР и там е извършена съответна проверка. И вместо в едно питане да се изясни този въпрос, ние ще питаме сега два пъти, тоест ако бяха пет души вътре в лекия автомобил, пет пъти щяхме да питаме. Аз това оценявам не по друг начин, а просто ей така да губим пленарното време и да сме активисти на парламентарния контрол. Веднъж съм отговорил на този въпрос и аз не мога повече от това, което вече сме казвали тук, да отговоря, но все пак има малка разлика между това, което е написано в писмения въпрос, на който трябва да отговоря днес устно, и това, което току-що чухме от микрофона, от депутата, който пита. Малка разлика има, но съществена. Първо, единият въпрос, въпрос, то не е въпрос, то е констатация. Народният представител е констатирал, че по отношение на един гражданин е осъществен тормоз и е оказан натиск. Това е констатация, извод, истина от последна инстанция. И второ, защо е извършена проверка? Хайде така по-общо ще кажа, защото иначе много задълбочаваме и тук някои се обиждат, че превръщаме пленарната зала в лекционна зала. Пита се: има ли натиск, или няма натиск? Има само твърдения за натиск. В Министерството на вътрешните работи не е постъпвал материал, оплакване, жалба, или пък в съответната прокуратура в Айтос, Бургаско, не е постъпвал някакъв такъв материал, с който да се сезира тази прокуратура или полицейската служба да извърши проверка, още по-малко такъв материал е постъпил при министъра на вътрешните работи миналата година. Има обаче едно твърдение, че някой е оказвал някъде натиск и тормоз. По По тази тема аз нееднократно съм заявявал, че ако действително е осъществен такъв натиск и тормоз от полицейски служител, моля, обърнете се към съответната прокуратура, която да възложи на следовател да извърши тази проверка. Пленарната зала не е зала за проверки на подобни хипотези. Аз не мога да кажа нищо повече по този въпрос. Второ обаче, казва се, че е съставен протокол на този човек, за който пита господин Ешереф, да не разпространява агитационни материали. Не е ясно къде е този протокол. Аз мисля, че трябва да се представи към въпроса, за да се види, че наистина това е съдържанието на протокола, тъй като данните, с които аз разполагам, са, че не е протокол за неосъществяване на агитация по време на изборите, а е нещо друго и ако имам възможност, ще кажа за какво точно става дума. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Може би в дупликата. Заповядайте за реплика, господин Ешереф.

Господин Министър, да, човекът не е бил сам, двама са били с кандидат за народен представител, но аз питам конкретно за него, както казах и в началото, защото той нас пита. Става дума за един младеж, който, за разлика от повечето си връстници, има желание и се занимава и с политическа дейност. И понеже тогава, конкретният момент тогава беше разгарът на предизборната кампания, краят на предизборната кампания, когато в България за пръв път предстояха първите избори със задължително машинно гласуване, та този млад човек си отделяше от свободното време и чрез агитационни материали, чрез материали от Централната избирателна комисия, с таблет със симулатор за машинно гласуване просто показваше на избирателите как ще бъде осъществено безхартийното гласуване и че не е толкова сложно, и че ще се справят и с машинното гласуване. Според нас, господин Министър, такива младежи трябва да се поощряват, трябва да се мотивират, а това няма как да стане с публично претърсване на автомобила му, със задължаването да подписва протоколи, защото нашето разбиране, поне по това, което декларирате сега и от тази трибуна, и Вашето разбиране е, че ние като действащи политици сме призвани и да се борим, и да намаляваме апатията сред младежите в политически аспект, защото смятаме, че това е бъдещето на България и това са хората, които ще заемат нашите места утре. И аз съм сигурен, че това са хората, които ще извършат така широко прокламираната, дълго очакваната, но така и неосъществена промяна, истинска промяна, бих казал, а не като днешната – от лошо към по-лошо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ешереф. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте, господин Министър. Да продължа, господин Председател. Уважаеми народни представители! Искам да кажа няколко конкретни неща, защото лошите служители на Министерството на вътрешните работи, виждате ли, спират хората и ги проверяват. Сега ще Ви кажа, че вчера по повод на една полицейска операция в Самоков са проверени общо около 590 лица, 590 лица, няколко десетки автомобила и така нататък, адреси, свършили са работа тази нощ, заради това, че са нападнали полицаи, пребили са един от тях, съмняват се какво е имало в колата – вещ, предмет, който не могат те да имат, не може да се притежава, и е трябвало да се провери автомобилът. Спрян е по надлежния законов ред. Ето сега ще Ви обясня какво общо има. И аз съм спиран много пъти от полицейски служители за проверка било на документи, било каквото има в колата, с която се движа. Тези две лица, тъй като ние се занимаваме сега два-три пъти вече с една кола, в която има две лица, но ще го направим, са били спрени действително от полицейски служители и ще Ви кажа защо. Това не е просто защото някой си намира и няма работа, защото е получен сигнал от гражданина Н.С.П. в полицейското управление. Как е получен сигналът – дали директно в полицията или чрез 112, не мога да Ви кажа, обаче сигналът е бил точно заради това, лица с лек автомобил са се движили в населеното място, имали са съмнително поведение от гледна точка на съобщителя, свързано с незаконна дейност – купуване-продаване на гласове. Това е сигналът. Този сигнал е поет от полицейската служба, посетили са населеното място, проверили са лекия автомобил. Лекият автомобил е проверен по реда на чл. 81 и следващите от Закона за Министерството на вътрешните работи, тоест там са търсили такива средства, с които се купуват и продават гласове. Да не уточнявам повече. никаква незаконна дейност не е извършвана. И не е съставен протокол, забележете, да не се разпространяват агитационни материали, а те по закон са длъжни, когато извършат проверка на моторното превозно средства, да документират тази своя дейност точно заради подобни обвинения, че извършват незаконна проверка на колите. Преписката, която е регистрирана по този случай, е изпратена в Районната прокуратура в Айтос, която впоследствие се е произнесла по съответен ред. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Андрей Чорбанов относно разследване за злоупотреба със служебно положение в Регионално управление на образованието – София-област. Заповядайте, господин Чорбанов, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Министър, трябва да кажа, че въпросът беше зададен в началото на март, но нямаше как да стигне по-рано. Той едновременно беше зададен и на министъра на образованието и науката, тъй като касаеше и въпрос от същия характер, но отговорът на министъра тогава беше, че без отговор от Ваша страна и действия съответно на подопечните Ви органи, няма как той да вземе становище. след публично изнесена информация от министър Бойко Рашков за злоупотреба със служебно положение върху директори на училища и учители, агитирани да гласуват за определена партия, и след многобройни срещи с граждани в Софийска област, многократно ми беше задаван въпросът докъде стигна разследването и какви мерки е предприел министърът на вътрешните работи относно натиска на служител от Регионално управление на образованието – София-област. Хората са притеснени от бъдещи последствия дали ще запазят работното си място, както и да изразяват свободната си воля и право на избор.

в Министерството на вътрешните работи е постъпил сигнал за злоупотреба със служебно положение на началника на Регионално управление по образованието – София, и водена от него предизборна кампания и агитация по училища, детски градини и така нататък с искане, настояване да се гласува за Политическа партия ГЕРБ. Извършена е проверка, снети са сведения от съответни длъжностни лица, ръководни на училища, детски градини на тази територия, която е обслужвана от Областната дирекция на МВР – София.

в Областната дирекция на МВР – София, не е постъпвало искане от прокуратурата да се извършват допълнителни действия по случая. Благодаря. Това е, което мога да кажа. Благодаря, господин Рашков. Желаете ли думата за реплика? Не. Преминаваме към следващия въпрос, който също е от господин Ешереф. също е от господин Ешереф. Не го изчитам, защото темата е същата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, следващият въпрос е за една млада жена. Датата е 7 юли 2021 г., село Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас. Госпожа Неше Ахмед – активист на „Движение за права и свободи“, е призована три пъти в Районно управление – Айтос, затова, че раздава агитационни материали и обучава хората чрез използване на таблет със симулатор за машинно гласуване. С намерението да проучим и осветлим всеки един конкретен случай на основание чл. 91 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, господин Министър, Ви задавам следните въпроси: на какво законово основание е призована в Районно управление – Айтос; уведомена ли е прокуратурата и какви са по-нататъшните действия?

Въпросът е идентичен, разбира се, и само имената се различават в случаите, които описва народният представител Ешереф, и затова и моят отговор трябва да бъде почти идентичен – поне в една от частите, а именно за действията натиск и тормоз. какво се изразява натискът и в какво се изразява тормозът, тук не е описано и аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е много условно твърдение за мен, аз така го разбирам. Ако има обаче такива данни, пак трябва да Ви насоча към прокуратурата, защото по нашите закони даже има такова задължение – да се обърнете към прокуратурата, ако наистина имате данни за извършено престъпление. се отнасят там, а не тук. Това е едната част от моя отговор. Другата част е, че е получен също в полицията, както и при предходния случай, те са идентични,

Тук какво мога да кажа? Действително по този сигнал е предприета проверка. Регистрирана е преписка в полицейското управление в град Айтос и тук имам номера на тази преписка. Тоест не става дума за някаква самоволна дейност просто от скука на полицейските служители. Те са си вършили работата, както в много други случаи, по други и най-различни сигнали. Тъй като в предизборно време действително се увеличава броят на сигналите за нарушения, свързани с изборния процес и така нататък, те са започнали да извършват своята проверочна дейност. Докладвали са, разбира се, на съответната прокуратура. Съгласно дадените указания на наблюдаващия прокурор една от жените, която е участвала там – в тази група, доколкото разбирам

тази жена да бъде предупредена с протокол по чл. 65, ал. 1 от ЗМВР. Такъв протокол наистина е съставен във връзка с, евентуално казвам, но никой не е повдигал обвинения за предизборно престъпление, а именно: купуване и продаване на гласове. Преписката е докладвана в прокуратурата в териториалното поделение в Айтос и с постановление на

Благодаря, господин Министър. Заповядайте за реплика, господин Ешереф. Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Министър, задаваме Ви тези въпроси с конкретни данни, за да проучим и разнищим всеки конкретен случай. За нас зад всеки случай има конкретен човек, има конкретна човешка съдба. Паралелно със зададените въпроси сме изисквали да ни представите и конкретни документи, които вече пети месец не получаваме, макар че съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание сте длъжен. Правилникът е равносилен на закон, но поредният нарушен закон за Вас явно не е проблем. Питаме Ви, защото тези хора питат нас и вече близо година очакват отговори от всички нас, мога да кажа. Питат ни защо, при условие че не са извършили нищо нередно, нищо незаконно са били подложени на това по време на предизборна кампания. В конкретния случай въпросната млада жена е призовавана три пъти, както казах, и то, забележете, идва ли са служители на работното ѝ място в шивашкия цех, където работи, пред колежките и пред приятелките ѝ, все едно е извършила голямо престъпление, за да я призовават да се яви в районното управление. Нямало ли е друг начин? Тя ни задава следните въпроси: в днешна демократична България престъпление ли е човек да има политически възгледи, да симпатизира на определена политическа партия и да участва в предизборната кампания? Както казах, искането и целта ни са да осветлим всеки конкретен случай и очакваме от Вас, когато идвате на парламентарен контрол, да ни отговаряте конкретно, с конкретни данни, а не шаблонно, за да разберем във всеки един случай има ли извършено престъпление, или няма,

Писмени едва ли ще има. Най-вероятно… Господин Министър, ако имате поне някакви съмнения за такива данни и малко угризения, едно „извинявайте“ като начало е достатъчно за тези хора. Благодаря. Благодаря, господин Ешереф. Желаете ли думата за дуплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Искате ли полицейските органи да си вършат работата по закон или не? Кажете го ясно. Кажете следното: нашите симпатизанти, членове на ДПС, кандидати за кметове, за депутати и така нататък не могат да бъдат проверявани от никого, включително и от Министерството на вътрешните работи. Когато обаче има данни, има сигнали за нарушения, така общо да се изразя, на закона и полицейските органи започнат да извършват проверка, те преценяват как да контактуват с гражданите, чиито действия и поведение проверяват. Дали ще ги призоват по телефона, което е допустимо по закон, дали ще ги призоват с писмена призовка, дали ще отидат на мястото, където работят и така нататък, те решават това с оглед и бързина в крайна сметка, защото особено в предизборния период трябва да се предприемат превантивни действия и да се пресекат всякакви опити да се извършат престъпления, свързани с изборния процес, да се предотврати до датата, която е за провеждане на реалния избор. Така че аз не знам точно кое е мотивирало служителите да отидат до местоработата на тази жена, но това е напълно законосъобразна дейност. Не ограничавайте служителите на МВР да не търсят по такъв начин тези, които са необходими, за да може да снемат обяснения от тях, сведения от тях, данни от тях, за да може да се реши една преписка. Те имат нужната свобода по закон. Вие на какво основание искате да ги ограничавате, аз не знам, но това не може да стане. Още нещо. Освен това на госпожата, за която питате, нищо лошо не ѝ се е случило, освен това, ако това е лошо, че служителите на МВР е трябвало да се срещнат с нея и е трябвало да говорят с нея.

а преди малко искахте от мен аз да не Ви отговарям шаблонно. А как? На шаблонен въпрос е нормално, пък ако щете и справедливо, да Ви отговарям по шаблонен начин. И накрая ще завърша с това – на тази жена никой не е пречил да упражнява своите политически права. Никой! Няма такива данни и в информацията, която ми е изпратена от Областна дирекция на вътрешните работи – Бургас. И тъй като действително се прекалява с темата – как да кореспондират службите на МВР с Ваши симпатизанти, членове и така нататък, все пак е редно, нека някой да излезе и да каже – присъда №

за купуване на гласове в полза на „Движение за права и свободи“. Същата област, за която ме питате и твърдите, че органите на МВР не си вършат работата, а злоупотребяват с това. Как ще докажат това престъпление, ако не отидат да се срещнат с тези хора?! И да не би някой от службите на МВР да е плащал оттам купуването и продаването на гласове? Ето, съдът има едно такова решение. Вземете отношение по този случай. Благодаря, господин Рашков. Това последното не беше по този въпрос, струва ми се, така че нека да се придържаме към въпросите. Въпрос от народния представител Севим Али. Заповядайте, господин Али, да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, колеги народни представители! Господин Министър, в съда има и други решения, само да Ви кажа. Поставям на Вашето внимание поредния въпрос, който се отнася за оказан натиск и тормоз по време на предизборната кампания и в изборния ден. ден. Държа да отбележа, че зад всеки един въпрос, поставен от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, стои различен случай, стои и накърнено човешко достойнство. В конкретния случай се отнася за уважавана авторитетна личност в средите на „Движение за права и свободи“ и не само. На 11 юли 2021 г. в град Бургас господин Шарафет Мехмед, който е общински председател на ДПС и общински съветник от ДПС, на два пъти, уважаеми колеги, в изборния ден е проверяван в квартал „Победа“,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 Обръщам внимание, че зададените въпроси са във връзка с евентуални незаконосъобразни действия от страна на органите на МВР, като въпросите не засягат лични права и интереси на гражданина. Благодаря, господин Али. Имате думата за отговор, господин Министър.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Имаме пак едно твърдение за това, че МВР упражнява натиск и тормоз. Има твърдение. По същия начин, по същата логика аз мога да кажа сега, защото това се съобщава от трибуната на парламента, че гражданинът Шарафет Асат Мехмед е упражнявал тормоз и натиск върху служителите на МВР. По същата логика. Вместо това, разбира се, аз пак ще кажа, че ако има такива данни за служител на МВР, който си е позволил да излезе извън рамките на онова, което допуска законът, което е очертано от закона като негови правомощия, да се обърнете към прокуратурата, която може да разпореди разследване, като посочите конкретни данни. И тъй като очевидно не можете да посочите такива конкретни данни и ние тук в момента ползваме парламентарно време за едно твърдение. Моите уважения! Твърдението си е твърдение, фактите са си факти. Аз сега ще съобщя някои факти, разбира се. За разлика от твърдението натиск и тормоз и че като се провери един човек, му се накърнява достойнството и честта, ако пък и е от ДПС, е абсолютно забранено на МВР да правят такива проверки. Сами ме предизвиквате да говоря по този начин с това, което слушам от Вас. Иначе нещата стоят по различен начин.

при обход със служебен автомобил служители на Първо районно управление в Бургас проверяват лица, намиращи в два спрени за престой автомобила на съответна улица, където се помещават избирателни секции. При проверката са установени, разбира се, лицата, между тях е и гражданинът, за когото питате, господин Али, но на тях най-напред е разяснено, че спирайки превозните средства на посоченото място, пречат на движението. Създават се реални предпоставки за възникване на пътнотранспортно произшествие. Възпрепятства се свободното преминаване на гражданите от и към изборните секции и тези граждани, за един от които питате, са помолени от полицейските служители да преместят автомобилите. В хода на проверката е установено, че един от водачите, няма да му съобщавам името, е обявен за общодържавно издирване,

отново опити за внушения, отново политическо изказване тук от тази трибуна. Повечето случаи – на 90% от тях, се оказаха, че са по сигнал. Аз мога да Ви кажа следното: че нито един сигнал не може да бъде основание за незаконни действия спрямо политическите права, спрямо правата на българските граждани, които са разписани в Конституцията на И запомнете едно, ние няма да мълчим, когато очевидно става въпрос за пряка намеса в изборния процес, когато очевидно става въпрос за унижаване, опити за сплашване и опити за внушения, затова че „Движение за права и свободи“, видите ли, върши нещо нередно. Не за първи път от тази трибуна ще заявя,

И още веднъж, господин Министър, Вие заявявате от тази трибуна, че наистина няма такива опити за натиск, за тормоз над български граждани по време на изборите през месец юли, през месец ноември. Тогава Ви задавам следния въпрос:

поискахме от Вас за всички тези случаи да ни предоставите документация, за да видим на какво основание тези хора са били проверявани. Защо не ни ги предоставяте? Защото и господин Шерафет Мехмед, който е бил проверяван два пъти в деня на избора, и господин Мустафа Ходжа, който е кмет на село Зайчар, в изборния ден изборите се спират в продължение на един час, и забележете, устно му се разпорежда, цитирам: „Ако е възможно, отиди си вкъщи.“ Е как да отиде този човек вкъщи, след като този човек е кмет на населено място и след като има заповед от кмета на общината – той отговаря пряко за изборния процес от 6,45 ч. до края на изборния ден. Така че бъдете така добър да ни предоставите всички тези документи, които сме изискали по реда на парламентарния контрол, за да видим наистина има ли оказан натиск, или не над тези хора, за които поставяме въпроси от тази парламентарна трибуна, и няма да

…са се натъкнали на лице, което е обявено за издирване от Шенгенската информационна система, един от тези, които са спрени. Така че що се касае по отношение на този господин, за който се пита днес тук, спрямо него не са предприемани никакви действия, свързани с претърсвания, личен обиск или други и самата проверка, забележете, изобщо няма връзка с изборния ден, с изборния процес. виждате ли колко лесно от тази трибуна се свързва една проверка, при която се констатира издирвано лице по Шенгенската информационна система, с изборния процес – колко лесно се свързва от тази трибуна, тъй като оттук всеки може да каже каквото си пожелае. И още нещо ще кажа, че много пъти отговорих и сега пак ще отговоря. В Министерството на вътрешните работи няма, колкото и смешно да прозвучи това, което сега ще кажа, няма документи за упражняван тормоз и натиск и това е причината ние да не можем да предоставим такива документи, защото такива не се съставят и никъде не съществуват.

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене и тя е към Вас, защото позволихте тук на вътрешния министър да прави внушения, да говори фактологически неточности, тъй като въпросът, зададен от моя страна за оказан натиск и тормоз по време на предизборна кампания, касаеше лицето Шерафет Мехмед, докато отговорът, който дава министърът на вътрешните работи, е за съвсем друг човек, за когото не е зададен въпрос. И по този начин той внушава и на народното представителство, и на всички тези, които ни гледат, че едва ли не общинският председател на ДПС – Бургас, Шерафет Мехмед – общинският съветник е издирван със заповед на Интерпол.

Може би аз не разбрах, но останах с впечатление, че са свързани тези два случая, че случаят е за другото лице, но въпросът Ви е за въпросния човек, защото са били заедно, доколкото разбирам, и проверката е била на другото лице, но така или иначе мисля, че с Вашето уточнение стана ясно за какво става дума. Това е целта и на парламентарния контрол. Но все пак да не злоупотребяваме с тази процедура, тъй като след дупликата на министъра по принцип не бива да има следващи изказвания по същата тема. Пропускаме въпросите от господин Ебатин и стигаме до въпроса от господин Несторов по същата тема, затова и не я споменавам. Заповядайте, господин Несторов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, Вие сте утвърден пеналист, но въпреки това ще си позволя да Ви запозная с два кратки състава от Наказателния кодекс. Чл. 286, ал. 1 гласи: „Който пред надлежен орган на властта набеди някого в престъпление, като знае, че е невинен, или представи неистински доказателства срещу него, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.“ Още един състав, господин Министър, от Вашата любима Глава трета, Раздел III от Наказателния кодекс: „Който чрез насилие, измама, заплашване или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи избирателното си право или да бъде избран, или да гласува, или да участва в подписка за произвеждане на референдум, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба.“ Господин Министър, Вие говорите за над 20 хиляди проверки, които сте направили по време на двете предизборни кампании. Същевременно за присъдени споразумения няма данни за повече от такива, които се броят на пръстите на едната ръка. В тази връзка няма да Ви попитам колко проверки сте направили по тези два състава, защото знам отговора – той е нула или близко до нула, моят въпрос е докога ще я караме така? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Несторов. Заповядайте, господин Министър, да отговорите на въпроса.

Тук се цитира от тази трибуна чл. 286 от Наказателния кодекс – не знам в каква връзка. Цитира се също един текст от Глава трета – тя ми била любима. Не, Ваша е тази любима глава, не е моя.

а сега питат ме за текст в чл. 286, това защо го каза, не можах да разбера. Господин Председател, не мога да разбера въпроса. Искат да разясня набедяването ли какво представлява? Мога да го направя веднага,

на който да отговарям. (Реплики.) Нямам въпрос, има квалификации за мен, че това е моята специалност и освен това любима част от особената част на Наказателния кодекс, което не е вярно.

Сигурен съм, че отговорът на този въпрос, който Ви зададох, не Ви представлява трудност, но Вие винаги казвате, че тези проверки, които правите, са или по сигнал, тоест тука е набеждаването, а ако нямате данни за това, тоест чл. 167, ал. 1 от органите на МВР и затова Ви питах колко проверки са направени. Защо Ви питам това нещо? Господин Рашков, Фенелин от село Бъркачево е застъпник на „Движение за права и свободи“ – няколко пъти е претърсван домът му. Има повредени електрически уреди заради тази работа. Не е съставен нито един протокол, а протоколът за предупреждение – не е връчен екземпляр за него. Благодаря Ви много. Заповядайте за дуплика, господин Министър. Сега може би по същество да отговорите за конкретния човек вече, ако имате отговор. МИНИСТЪР БОЙКО РАШКОВ: Сега вече се ориентирах за какво става дума. Иначе къде отиваме там в лекционната част на моите изказвания. Пък аз

На 9 юли е получен сигнал от лице, представило се като Р.С., има и мобилен номер, за за това, че лицата, включително този, за когото питате, и други – и прякора са му посочили на този, за когото питате, купуват гласове в съответното населено място. Това е сигналът. Ако ние твърдим, че сигналите в тази посока са, че някой човек се обажда на 112 и казва: сега видях как еди-кой си направи еди-какво Ако ние това квалифицираме като набедяване, трябва да закрием европейския международен номер 112, веднага трябва да му сложим кръста. До това водят като извод твърденията на народния представител. Значи, получен е такъв сигнал. сигнал. Заведена е преписка, както е обичайно, това е законово установена дейност, тоест има следа от това, което се върши, и разбира се, уведомява незабавно Районната прокуратура във Враца – Териториално отделение – Бяла Слатина. И вече съгласно едни указания за организацията на обща работа с прокуратурата са предприети необходимите действия за проверка и изясняване на сигнала. И затова в този контекст, в тази посока съвсем нормално, рутинно, както във всеки един подобен случай, са снети сведения от съответни лица. Тук чета лица, които са контактували с полицейските служители, за да се вземат сведения – вярно ли е, не е ли вярно и така нататък. Извършени са действително три проверки, след като има такава предварителна информация, в няколко имота, обитавани от лицата и посочени в сигнала. И вече конкретно – е включено и името на този човек, за когото питате. Но не само в неговия дом е направена проверка. На основание чл. на три от лицата са съставени предупредителни протоколи, така че да бъдат предпазени от изкушението да купуват и продават гласове. Ето това е била целта на занятието. времето е изтекло.) Да кажа в този случай и нещо друго, което веднъж казах и ще повторя: ако са 20 000 протоколите за предупреждения, те не се отнасят само за предизборни престъпления. Това е през миналата година във връзка с множество други случаи, във връзка, с които законът предполага, дава указания, да се съставят такива протоколи, включително – ще цитирам, и във връзка с домашно насилие. Благодаря Ви.

като най-висшестояща институция в държавата чрез Вас да се обърнем към по низшестоящата институция в държавата, а именно Министерството на вътрешните работи. Защото разбираме и от отговорите, че малко трудно се ориентират министрите как да отговарят. И тъй като ставаше дума за купуване на гласове, обръщам се към Вас час по-скоро да подадете сигнал за най-мащабното пазаруване

Отнемам Ви думата и ще Ви отстраня от заседанието, ако продължавате. Чухте ли ме? Моля да освободите трибуната! Писмото го отправете Вие, аз нямам такива данни. Ако желаете Вие, господин Ибрямов, ако имате такива данни. Ако обичате да освободите трибуната. Моля квесторите да ми помогнат! Този, който е избран и има информация, че някой някого купува, може да подаде тази информация до ДАНС, до прокуратурата. Аз такива данни нямам! Щом го цитирате, обърнете се към него да подаде тези данни, господин Ибрямов. Много моля да не пречите на парламентарния контрол с подобни изказвания. Продължаваме с въпрос отново – отбележете си, господин Министър, на Александър Несторов, тъй като господин Енчев в момента все още е на Комисия, господин Чобанов отсъства,

да си продължим разговора отпреди малко. Когато прокуратурата не е установила данни за престъпление, прекратила преписка, сигналоподателят не е ли в състава на 286, ако мога да попитам?

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще трябва малко да продължим лекционния курс – не, не се осъществява в състава на чл. 286 от Наказателния кодекс, когато някой съобщи на телефон 112. Не се осъществява! И Вашата книжка няма да подпиша, но да минем нататък. нататък. Всъщност аз, господин Председател, не можах да чуя народният представител да развива въпроса си. Или греша? Нали трябва, като дойде тук, вместо да ме пита за чл. 286, да развие най напред въпроса, да чуят и другите народни представители за какво става дума, за какво пита. Да чуят и зрителите, ако има такива, слушателите. И да чуят моя отговор. Мисля, че така трябва да бъде. Аз не чух конкретен въпрос. Ако въпросът е към мен, да отговоря веднага. По принцип би трябвало, но Вие имате въпроса, ако зрителите имат възможност, могат да го видят в сайта на Народното събрание като цяло за ориентация.

И сега, по въпроса, който е зададен от народния представител за оказан натиск и тормоз. Аз твърдя, че натиск и тормоз от органите на МВР нито в този случай, нито в който и да е друг такъв, е оказван такъв натиск и такъв тормоз. Гражданинът, за който ме питате, е с правото си, въз основа на множество закони в нашата страна, да се обърне със съответна жалба, молба и така нататък и да се оплаче на компетентните органи. Компетентните органи в никакъв случай не включват парламента, тъй като ефектът ще бъде никакъв. Ние тук не можем да доказваме. Ние тук можем да говорим на микрофона и да хабим парламентарно време, понякога абсолютно неоснователно. Така че се обърнете или този гражданин да се обърне към прокуратурата на Република България. И тогава, когато прокуратурата направи проверка и реши, обявете го тук от трибуната на парламента. Извършен обиск на дома. Не се прави обиск на дом. Там се прави претърсване. Претърсване от органите на МВР се прави по силата на Закона за МВР. Съставя се и протокол. Я да видим какъв е сега този случай тук. По сигнал, получен в Районно управление – Бяла Слатина, лицето, за което питате, уважаеми господин Несторов, се занимава, меко казано, с нерегламентирана дейност във връзка с нарушаване на изборните права на гражданите, свързани с изборите на 11 юли. на 11 юли. Ето за това е сигналът, както обичайно. И на същата дата на основание чл. 83, ал. 1 от Закона за МВР е извършена проверка в жилището на този човек – на това основание, на законно основание в гаража, и в стопански постройки, които се намират в Бяла Слатина и се обитават тези помещения от него. Съставен е съответен протокол така, както изисква Законът за МВР, за да има следа от тази дейност. Снети са обяснения, разбира се, от лица, които служителите на МВР са преценили, че трябва да дадат такива, и то не е само този човек, за когото питате. Съставен е и протокол по чл. 65, ал. 1 от Закона за МВР, той е предупредителен протокол. Той също е регистриран, има писмена следа от него в полицейското управление. И той е предупреден в този протокол – лицето е предупредено да не нарушава изборните права и правилата във връзка с изборния процес. Материалите са изпратени на Районната прокуратура във Врачанската област, в Бяла Слатина и към Районната прокуратура във Враца. Винаги съм казвал – там, където имаме информация и данни, какъв е ефектът ли, какъв е бил резултатът. Преписката от самите полицейски органи е приключила със съответно мнение. Мнението на полицаите е, че въпреки проверочните действия и събраните данни, те не са достатъчни да се започне наказателно производство. Това становище на полицаите е възприето и от наблюдаващия прокурор Д.Х. и с номер на постановлението от 9 юли – вижте колко скоростно са се движели тогава въпросите, е изготвено постановление за отказ да се образува досъдебно производство. Така че действията на полицейските органи съвместно с прокуратурата са извършени в пълно съответствие със законите на страната. В пълно съответствие! Да, господин Министър, малко надвишихме времето за отговор. Надявам се, че това, което казахте, е достатъчно. Благодаря Ви. Заповядайте за реплика, господин Несторов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, Бъркачево и Галиче, и Емил, и Фенелин са различни хора. Заповядайте на следващата предизборна кампания, която ще е скоро. Заповядайте с нас, ще Ви запознаем, ще видите как правим ние избори. А сега да Ви кажа няколко неща защо са повече хората, на които са създадени предупредителни протоколи по 65. Защото, първо, копия от тези протоколи не са връчени. Второ, претекстът, по който хората отиват в дома за претърсване, за което сте прав, е рутинна проверка. И трето, най-вече много хора са, защото там са били двете му деца и жена му, а той е бил в чужбина. Ако това оценявате като достойно действие от Ваша страна,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Младият депутат Несторов иска малко силово да наложи своето мнение по въпроса от парламентарната трибуна. Ама то тази работа не става така! Трябва да се знае едно и да не се твърди нещо, което не намира опора в закона, най-малкото. Не бил връчен екземпляр от предупредителния Много пъти съм го казвал: а бе, вземете, отгърнете го този закон за МВР. Там в чл. 65, ал. 2 ще видите, че не се връчва екземпляр от предупредителния протокол на лицето, което се предупреждава. Не се връчва, не се изисква! И изтъквате това като нарушение на полицейските служители, без да знаете.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър! По време на предизборната кампания през месец юли в град Велинград, област Пазарджик господин Юмер Хамза, който е областен председател на ДПС в Пазарджик, два пъти е привикван на разпит в Районното управление. Моля да ми обясните: на какво законово основание е привикан въпросният господин, уведомена ли е прокуратурата и какви са по нататъшните действия по описания случай? Благодаря Ви, госпожо Кабак. Господин Министър, имате думата за отговор.

И тук също се говори за това, че е оказан натиск и тормоз. По този въпрос не мога да кажа нито една дума. Аз смятам, че не е оказан натиск и тормоз – не е оказан. Всеки може да твърди каквото иска, но подобни обвинения трябва да бъдат подплатени все пак с някакви конкретни данни. Много сме чувствителни, когато някой бъде призован на разпит. И тук прозира това, и в изказванията. Основанието за призоваване на господина в съответното полицейско управление във Велинград е по образувано досъдебно производство. Никой не го е призовавал поради скука в полицията. Извикали са го там, защото е имало преди това регистрирана Преписка № 3323, има Заявителски материал № 324/2021 г. по описа на Районна прокуратура – Пазарджик, за евентуално извършено престъпление и по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, като прокуратурата, уважаеми народни представители е дала указания какво да се прави от полицейските органи. Второ, същият гражданин е поканен в Районното управление на МВР – Велинград, във връзка с получен сигнал по единния номер 112 сигнал, подаден от лице, мъж, във връзка с извършено престъпление против политическите права на гражданите. По този повод е регистрирана преписка в полицейското управление – № 367-Р-12735 от 9 юли 2021 г. по описа на Районно управление – Велинград. Мъжът, който е подал сигнала, е ползвал мобилен телефон – има го тук в преписката, тоест не е анонимен, въпреки че, сигнализирайки, не е посочил имената си. Същият гражданин е посочил, че лицето, за което питате

гражданин, общински съветник, предполагам, че е активист на „Движение за права и свободи“, така ми се струва

Написано е името на човека – за купуване на гласове за Политическа партия ГЕРБ и за Политическа партия ДПС. Заявил е, че част от парите са в дома на този втория, на когото му спестявам името. А другата част, с която се купуват гласове, е в магазина на сестра му. Да чета ли още? Струва ми се доста унизително това. Господин Председател, да взема да спра да чета – те и без това не искат да слушат, защото не ме харесват.

но останах с впечатление, че тази информация Ви е необходима и затова го оставям да говори повече. Ако не желаете, ще го... Вижте, аз глупости няма да слушам така от място. Сега ще Ви прочета за кого става дума. Уважаеми народни представители, въпросът, който е поставен от Небие Кабак, касае гражданина Юмер Хамза, областен председател на ДПС – Пазарджик. Дотук за Юмер Хамза. А това, което се опитах да спестя, се отнася за Али Тебер. За Али Тебер става дума. И тези 70 – 80 хил. лв. са получени от него. Щом искат детайли тогава. Аз се опитвам да не обявяваме тук имена на граждани, които са близки до тяхната партия – те настояват да го направим. Щом настоявате, ще слушате тогава какво чета. На същия ден – 9 юли – Хамза се е явил в Районно управление – Велинград, за снемане на писмени сведения по случая, нещо съвършено нормално. Събраните материали са изпратени по компетентност на Районната прокуратура в Пазарджик, Териториално отделение – Велинград.

Господин Министър, както и Вие сам знаете, ДПС е първата регистрирана политическа партия в съвременната ни демократична история, която се ръководи от своя устав.

Преди малко Вие ни цитирахте някакви сигнали, които са предоставени от някое лице, но не споменахте има ли изобщо някакви доказателства по тези сигнали, защото оставаме с впечатлението,

Не желаете, добре. Следващият въпрос отново е на госпожа Кабак. Заповядайте да го развиете. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, по време на предизборната кампания отново през месец юли в село Кръстава, община Велинград, област Пазарджик, в дома на господин Мустафа Еюпов, който е общински съветник от ДПС, влиза полиция, като му е съставен протокол. Въпросът ми по този случай е: на какво законово основание полицията е влязла в дома му и в какво се изразява наличието на достатъчно данни по случая? Благодаря Ви, госпожо Кабак. Господин Министър, имате думата за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Моите уважения към доайените в политическата дейност и в групата на ДПС също има доайени още от онова време, които аз познавам, които са за уважение. Нямам честта да познавам този гражданин, за когото ме пита госпожа Кабак. Но независимо от това пак ще кажа – моите уважения към тези хора, които са се отдали на политическа дейност с идеята да работят в интерес на обществото. Така разбирам аз положителното в една подобна политическа биография. Сега конкретно. За този човек, за когото ме пита госпожа Кабак, в сектор в сектор „Икономическа престъпност“ в ОДМВР – Пазарджик, на 3 юли е постъпила оперативна информация, отразена и входирана по съответния ред. Лицето наистина е от село Кръстава, община Велинград, дадени са тук и други данни – на коя улица и така Информацията е била от категорията на тези, които трябва веднага да се реализират, да се проверят и моментално да се предприемат действия, защото според тази информация е възнамерявано – така ще кажа, неопределено – да се купуват гласове точно в това село, същия ден, и то в полза на определена политическа партия. Засега ще задържа коя е тя. Затова че информацията не е могла да бъде проверена по друг начин и с оглед превенция на такава една дейност, каквато превенция е осъществявана винаги в предизборния период, във връзка с подготовка на престъпление по чл. 167 до чл. 169г от Наказателния кодекс и на основание чл. 65 от Закона за МВР на този човек е съставен предупредителен протокол, или той е бил предупреден. Затова по въпроса на госпожа Кабак: на какво законно основание е влизано в дома му, отговор е, че служителите на МВР не са влизали в дома на този господин.

Господин Министър, това е поредният случай, олицетворяващ Вашите действия, насочени към активистите на „Движение за права и свободи“. Господин Еюпов е общински съветник, като отношението Ви към него е било да го унизите пред граждани и активисти на ДПС, както и пред нашите избиратели, без той да е извършил никакво нарушение на закона. Тук за пореден път подчертавам, че ние не

на полицейските служители, уважаеми народни представители, вече малко повече от една година никой не разпорежда. Това Ви се вижда странно, но е факт. В едно друго време им се разпореждаше – имаше един политик, който казваше, че се готви да размаже този, да размаже онзи, да гушне тези къщи за гости, че щели да обвинят следващата седмица еди-кой си и така нататък, и така нататък. Повтарям, повече от една година вече никой не разпорежда на полицейските служители какво да правят. Единственият, който разпорежда на полицейските служители какво да правят, е Законът, госпожо Кабак, Законът! Те изпълняват Закона! Моите уважения към Вашите активисти, и не само към Вашите, а и на всички други политически партии, те заслужават уважение. Но когато тръгнат да се занимават с престъпна дейност, служителите на МВР ще изпълнят своето задължение, за да проверят, евентуално да съберат доказателства

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Рашков, днес отговор от Вас очаква госпожа Лейля Кадир, на която на 11 юли 2021 г. в град Айтос ѝ е съставен протокол от служителите на Районно управление – Айтос, за говорене на турски език на висок глас по време на изборния ден, където е застъпник.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

Тормоз отново. Този натиск и тормоз, непрекъснато болдван в текста. Всяко едно въпросче

на 11 юли, това е денят на изборите, в Районно управление – Айтос, чрез този, единният номер пак, 112, е постъпил сигнал от лице, което се е представило с името си, за това, че в училище „Вапцаров“, сигурно в Айтос, лицето, за което питате, е извършило действия, които могат да бъдат квалифицирани като такива против политическите права на гражданите, свързани с изборния процес. На тази база, на базата на този сигнал, уважаеми народни представители, е регистрирана преписка в съответствие с нормативните изисквания, № 237R6914, от същата дата по описа на Районно управление – Айтос. И разбира се, е съставен един предупредителен протокол, който е честа практика в такива случаи. Проверката е продължила, разбира се, по сигнала. Истината е, че не са установени основания, за да се образува наказателно производство, тоест нямало е достатъчно данни в крайна сметка за извършено престъпление и материалите са изпратени незабавно на прокуратурата в Айтос, и с постановление, регистрирано под № 8247 от 2021 г.,

Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Господин Рашков, в далечната 1984 – 1990 г. почти всеки турчин в България е глобяван поне веднъж за това, че говори майчиния си език. А в същото време няма нито един глобен човек за това, че говори на арменски, на гръцки, на иврит и така нататък, на други езици. Госпожа Лейля Кадир е над 60-годишна възраст и на нея глоба за това, че говори на майчиния си език е наложена през далечната 1986 г. Днес, господин Рашков, сме 2022 г. Вие отново ни връщате в онези времена с Вашите действия, онези времена, които ще останат едно черно петно в българската история. Докато целият свят се глобализира, иначе казано, днес българското демократично правителство, претендиращо за проевропейско, не приема и признава езиковата идентичност на своите граждани в конкретния случай турските граждани. И в заключение, господин Рашков, никой – нито едно правителство, нито един министър не може да ни отнеме достойнството,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! За пореден път се убеждаваме всички тук в залата, разбира се, и зрителите, които ни наблюдават внимателно, че трибуната не е за парламентарен контрол.

получен е сигнал, отишли са полицейските служители, направили са проверка, видели са, че няма основание да се подвежда човекът под наказателна отговорност, докладвали са на прокуратурата и са приключили с тази случка. От тази елементарна случка, която изисква и труд, и усилия, и така нататък, ето, те идват тук, на трибуната – нямам нищо против, разбира се, обаче не може да ни връщате непрекъснато назад, да използвате парламентарния микрофон, за да ни говорите за турски граждани. В България, уважаема госпожо Рамадан, всички сме български граждани. (Реплики от ДПС.) И това, което казахте, означава, че не мислите по този начин. Корекцията си е корекция. Турски граждани няма в България, има български граждани. Иначе ние живеем нормално с Вас, няма никакъв проблем, Вие искате да направите проблема. Така може би ще се издигнете в очите на Вашия електорат. Това всички го разбираме,

и настоящото пленарно заседание. Следващото заседание на Народното събрание ще се проведе във вторник, 21 юни 2022 г., при вече обявен дневен ред. Закривам заседанието.